Dame i gospodo zastupnici, poštovani kolege nastavljamo sa radom. Raspravit ćemo - Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2011. godinu Podnositelj izvješća je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili na sjednici. Pitam želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Zamjenica ministra branitelja, gospođa Vesna Nađ. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Pred vama se nalazi Izvješće o provedi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u 2011. godini. Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine. Iz izvješća je vidljiva javna politika prema hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i to većim dijelom prema stradalnicima, a manjim prema hrvatskim braniteljima koji nisu zadobili oštećenje organizma i članovima obitelji hrvatskoga branitelja koji nije stradao u Domovinskom ratu jer je takva koncepcija zakona. Budući da su zakonom propisana prava iz nadležnosti drugih tijela javne uprave u izvješću su navedeni podaci o provedbi zakonskih odredbi koje se odnose na prava iz zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, zapošljavanja, prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, carinskih i poreznih olakšica i drugih prava propisanih zakonom. Također su prezentirani podaci o provedbi onih odredaba zakona koji se odnose na stjecanje invalidskih i drugih pripadajućih prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata kao što su osobna invalidnina, ortopedski doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravo na njegovatelja, pravo na osobni automobil za HRVI prve skupine sa 100% oštećenja organizma i prava članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata kao što je obiteljska invalidnina, novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine. Obrađena su i prava sa osnova materijalnih i drugih potreba korisnika kao što je pravo na posebni doplatak, usluge njegovatelja za HRVI Domovinskog rata 100% prve skupine, pravo na opskrbninu i doplatak za pripomoć u kući, prednost pri smještaju u umirovljeničke domove, obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, osiguravanje troškova pogreba, osiguravanje vojnih počasti. Iz izvješća se mogu izdvojiti kao najvažniji sljedeći podaci u usporedbi sa prethodnim izvještajnim razdobljem. U 2011. godini bilo je 77275 korisnika trajnih novčanih prava što je 13,08% manje u odnosu na 2010. godinu, a ukupno isplaćeni iznos u 2011. godini

161 korisnik osobne invalidnine što je za 7,33% više nego u 2010. godini, a i za isplatu osobne invalidnine u 2011. godini utrošeno je tisuće 721 kuna odnosno 1,13% više nego u 2010. godini. Opskrbnina je u 2011. godini ukupno isplaćena za prosječno 3202 korisnika u ukupnom iznosu od 78 milijuna 43 tisuće i 731 kuna što je 17,12% manje nego u 2010. godini. Obiteljsku invalidninu ukupno je prosječno koristilo 11 tisuća 728 korisnika što je za 2,83% manje korisnika u odnosu na 2010. godinu, a isplaćeno je ukupno 284 milijuna 284 milijuna 833 tisuće i 71 kunu što je 4,02% manje nego u 2010. godini. U izvještajnom razdoblju prosječno mjesečno bilo je zaposleno 447 njegovatelja koji su pružali njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata prve skupine sa 100% oštećenja organizma. U 2011. godini ukupno je isplaćeno 30 milijuna 99 tisuća i 569 kuna, a to je za 0,29% više nego u 2010. godini. U 2011. godini odobrena je isplata jednokratnih novčanih pomoći za 787 korisnika, odnosno 63,96% više u odnosu na broj jednokratnih novčanih pomoći odobrenih u 2010. godini, te je socijalno ugroženim obiteljima hrvatskih branitelja u 2011. godini isplaćeno ukupno 979 kuna što je 57,30% više u odnosu na 2010. godinu. Tijekom 2011. godine sufinancirana je nabava 149 ortopedskih pomagala što je 36,70% više u odnosu na 2010. godinu u odnosu na 2010. godinu za 104 hrvatska ratna vojna invalida iz Domovinskog rata na što je utrošeno milijun i 910 tisuća kuna, odnosno 27,36% više u odnosu na 2010. godinu. U 2011. godini isporučeno je 25 automobila Chevrole Epika PSC sukladno ugovoru o nabavi i isporuci osobnih vozila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata 100% prve skupine, te je za navedenu namjenu utrošeno ukupno 2 milijuna Svi zahtjevi zaprimljeni do 30. studenog 2010. godine uvršteni su na važeću listu reda prvenstva, te je sukladno utvrđenom redoslijedu u izvještajnom razdoblju riješeno 323 zahtjeva za dodjelu stana ili stambenih kredita, odnosno 3,29% 3,29% manje nego u 2010. godini. U izvještajnom razdoblju je za stambeno zbrinjavanje s naslova ministarstva nadležnog za poslove branitelja utrošeno ukupno 78 milijuna 579 tisuće i 29 kuna što je 21,68% više u odnosu na 2010. godinu. U 2011. godini za mirovine i mirovinska primanja hrvatskih branitelja isplaćeno je 4 milijarde 805 milijuna 916 tisuća i 8 kuna što je 3,98% posto manje nego u 2010. godini. U 2011. godini mirovinu je koristilo prosječno 70117 70117 korisnika što je 1,79% više u odnosu na 2010. godinu, a naknadu plaće u vezi sa korištenjem prava na profesionalnu rehabilitaciju koristilo je prosječno 7 korisnika. Prosječna mjesečna mirovina za 2011. umanjena za porez i prirez iznosila 5 270 kuna što je smanjenje za 3,27% u odnosu na 2010. godinu od ukupnog broja korisnika mirovine u 2011. godini. Invalidsku mirovinu primalo je prosječno 57682 korisnika što je za 2,33% više nego u 2010. godini na čiju isplatu je utrošeno ukupno 3 milijarde 506 Obiteljsku mirovinu primalo je prosječno 12 tisuća i 100 korisnika što je za 0,95% manje nego u 2010. godini

Pravo na najnižu mirovinu prema članku 31. stavku 3. Zakona znači branitelji bez mirovinskog staža ili nedovoljnog za ostvarivanje prava na mirovinu s navršenih 60 godina života žene, odnosno 65 godina života muškarac koristilo prosječno mjesečno 335 korisnika što je 11,67% više nego u 2010.godini, a rashodi su iznosili 10 milijuna 82 tisuće 188 kuna što je 11,70% više nego u 2010. Prosječna mjesečna najniža mirovina za 2010.godinu iznosila je 2 tisuće Za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja u 2011.godini utrošeno je ukupno 40 milijuna 938 tisuća 660 kuna što je 37,16% manje nego u 2010.godini, a status osiguranika Zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi svojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ostvaruje se tijekom 2011.godine ukupno 17 tisuće 284 osobe što je 7,46% više nego u 2010.godini. U izvještajnom razdoblju pravo na besplatne udžbenike odnosno pravo na isplatu naknade ostvarilo je ukupno 20 tisuća 957 korisnika odnosno 5,04% više nego u 2010.godini na što je utrošeno i 347 kuna što je 12,50% više nego u prethodnoj godini. Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na dan 31.prosinca 2011.godine iznosila je milijardu 585,47 kuna a dobit Fonda hrvatskih branitelja u 2011.godini iznosila je 133 milijuna i 64 tisuće kuna, što je 38,35% manja manja dobit nego u 2010.godini, a vrijednost udjela u 2011.godini smanjena je za 19,64% odnosno sa 779,92 kune na dan 31.prosinca 2010.godine na 642,85 kuna na dan 31.prosinca 2011.godine. Tijekom 2011.godine fond je izvršio isplatu udjela u vrijednosti od 191 milijun 691 tisuću 519 kuna što je 55,66% manje u odnosu na 2010.godinu. U 2011.godini zaprimljeno je 12 tisuća 136 zahtjeva koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije iz Fonda stipendiranja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata što je 15,29% više nego u školskoj godini 2010.-2011. godini, a za isplatu odobrenih stipendija u školskoj godini odnosno akademskoj godini 2011.-2012. godini utrošeno je 44 milijuna Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u 2011.godini dodijelio je financijske pomoći za 3 tisuće 505 korisnika što je 22,71% manje u odnosu na 2010.godinu, a ukupno su utrošena sredstva u iznosu od 9 milijuna 801 tisuću i 244 kune što je 22,66% manje u odnosu na 2010.godinu. Tijekom 2011.godine u Državnom inspektoratu zapremljeno je 60 zahtjeva za nadzor u svezi ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Osoba iz članka 35.stavka 1. Zakona od kojeg su 4 slučaja utvrđene povrede prava prednosti pri zapošljavanju zahtjevi su usvojeni. 5 zahtjeva dostavljeno je nadležno postupanje drugim inspekcijskim službama, 49 zahtjeva riješeno je kao neosnovano, zahtjevi su odbijeni dok su u 2 slučaja postupci obustavljeni. Tijekom 2011.godine Upravna inspekcija je zapremila 6 zahtjeva za provedbu nadzora radi ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju u tijelima jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave od čega je 4 zahtjeva utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju u 1 slučaju utvrđena je povreda prednosti te je poništeno rješenje o prijemu u službu a 1 postupak je u tijeku. 3 zahtjeva koja su se odnosila na zapošljavanje u pravnim osobama s javnim ovlastima ustupljena su nadležno postupanje inspekcije rada Državnog inspektorata. 12 zahtjeva koja su se odnosila na zapošljavanje u pravosudnoj i Državnoj odvjetničkoj upravi od čega je u jednom slučaju utvrđeno da je povrijeđeno pravo nezaposlenog hrvatskog branitelja pa je rješenje o prijemu u radni odnos poništeno nakon zaprimanja navedenog rješenja tijelo je poništilo natječaj za prijem na navedeno radno mjesto, 3 zahtjeva su u radu dok je u ostalim slučajevima utvrđeno da nije povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju te 4 zahtjeva koja su se odnosila na zapošljavanje u dijelu državne uprave. Na zapošljavanje hrvatskih branitelja u 2011.godini kroz program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja ministarstva i mjere aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utrošeno je ukupno 45 milijuna 560 tisuća i 389 kuna što je 15,36% više u odnosu na 2010.godinu. Tijekom 2011.godine otkriveno je 7 pojedinačnih grobnica u kojima su pronađeni ekshumirani posmrtni ostaci 7 osoba, organizirano je 7 identifikacija posmrtnih ostataka na koju su pozvani članovi obitelji 97 ekshumiranih osoba te je nakon završene identifikacije organiziran prijevoz i sahrana za ukupno 86 osoba. Ma Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru pokopano je ukupno 878 osoba, a u izvještajnom razdoblju njih 17. Za projekt sufinanciranja izgradnje postavljanja i uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu ministarstvo nadležno za branitelje u 2011.godini je utrošilo ukupno 500 tisuća kuna te je kroz navedeni projekt financirano 13 projekata. Tijekom 2011.godine uz vojne počasti pokopano je ukupno tisuću 508 hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na što je utrošeno 8 milijuna U okviru Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata u 21 županijskom centru za psihosocijalnu pomoć u 2011.godini pruženo je ukupno 57 i 4 intervencije što je 0,52% manje nego u 2010.godini za 46 tisuća 396 korisnika odnosno 3,58% više nego u 2010.godini. U 2011.godini nastavljen je program medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata te u 2011.godini medicinsku rehabilitaciju prošlo 80 hrvatskih ratnih vojnih invalida što je 2,56% više u odnosu na 2010.godinu, a za pružanje usluga medicinske rehabilitacije utrošeno je 344 tisuće 250 kuna odnosno 0,51% manje nego u 2010.godini. Sukladno članku 129.i 130. Zakona ministarstvo nadležno za branitelje tijekom 2011.godine obavilo je reviziju prvostupanjskih rješenja odnosno kontrolu zakonitosti prvostupanjskih rješenja kojim se utvrđuje status člana obitelji i smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, posebni dodatak, opskrbninu, dodatak za pripomoć kući i rješenje kojim se dodjeljuje osobni automobil Herve … Domovinskog rata prve skupine. Ukoliko je protiv prvostupanjskih rješenja izjavljena žalba ona je riješena u okviru revizije ili u posebnom žalbenom postupku. U izvještajnom razdoblju ukupno je riješeno 21987 upravnih predmeta, od čega je 7062 predmeta riješeno donošenjem novog rješenja kojim je ranije rješenje izmijenjeno ili je poništeno i donesena nova odluka. Ukupno je u 2011. godini na provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji utrošeno 5 milijardi 817 milijuna 128 tisuća i 319 kuna, odnosno ukupni troškovi smanjeni su za 3,93% u odnosu na 2010. godinu. Iz izvješća je razvidno da su sve zakonske obveze izvršene sukladno propisanim odredbama zakona i u osiguranim proračunskim sredstvima. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za ratne veterane, uvaženi Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo zamjenice ministra. Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 3. sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine razmotrio je Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2011. godinu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 17. svibnja 2012. godine. Predstavnik predlagatelja uvodno je iznio financijske pokazatelje provedbe zakona u prošloj godini. Ukupno je u 2011. godini na provedbu zakona kao što smo i čuli potrošeno 5 milijardi 817 milijuna kuna što je u odnosu na utrošena sredstva u 2010. godini smanjenje za 238 milijuna kuna ili 3,93%. Najveći udio ukupno utrošenih sredstava imaju sredstva koja su za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja u iznosu od 4 milijarde 805 milijuna kuna ili 82,5% sredstava za trajna novčana prava koja su iznosu od 740 milijuna kuna ili 12,72% sredstava za stambeno zbrinjavanje u iznosu od 78,6 milijuna kuna ili 1,35% sredstava za zapošljavanje hrvatskih branitelja u iznosu od 45,5 milijuna kuna ili 0,78%. Sredstva za prava iz zdravstvenog osiguranja u iznosu od 40,9 milijuna kuna ili 0,70% te sredstva za ostvarivanje drugih prava iz zakona u manjim iznosima. U izvještajnom razdoblju riješena su 323 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje što dodjelom kredita, što dodjelom stanova u vlasništvu Republike Hrvatske zatečenim korisnicima. Ukupno je na listi prvenstva u 2011. godini bilo 12866 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje. Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u 2011. godini ostvario je dobio od 133 milijuna milijuna kuna, vrijednost imovine 31. prosinca 2011.godine iznosila je 1 milijardu 538 milijuna kuna, a vrijednost udjela bila je 642,85 kune, a isplaćeno je udjela u vrijednosti od 121 milijun i 700 tisuća kuna. Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata dodijelio je 10537 hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pozitivno riješila 3505 zahtjeva za financijsku pomoć u ukupnom iznosu od 9,8 milijuna kuna. Tijekom 2011. godine mjerama aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obuhvaćeno je 2449 hrvatskih branitelja uz isplaćena sredstva od 25 milijuna kuna. Za program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja utrošeno je u izvještajnom razdoblju 21,1 milijuna kuna, za mjere zapošljavanja utrošeno je 3,4 milijuna kuna, za potpore proširenju postojećih djelatnosti 1,6 milijuna kuna, za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva 3,3 milijuna kuna, na poticanje osnivanja zadruga hrvatskih branitelja 10,6 milijuna kuna te na potpore projektima zadruga 1,25 milijuna kuna. Na suradnju sa udrugama branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata utrošeno je u 2011. godini 16,5 milijuna kuna. Nakon uvodnog obrazloženja Odbor je bez rasprave jednoglasno, sa 7 glasova, predložio Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka: "Prihvaća se Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2011. godinu." Hvala lijepo. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime Hrvatskih laburista-Stranke rada govorit će poštovani Mladen Novak. Hvala Svjedoci smo da u zadnjih nekoliko godina kontinuirano se srozao ugled i Domovinskog rata i ugleda hrvatskih branitelja, a ono što je neminovno da najviše se to dešava upravo zbog postupaka onih koji se kunu u to da je da je to svetinja hrvatskog naroda. Sve izmjene koje su se u međuvremenu desile, mislim da ih je bilo pet, osnovnog Zakona o hrvatskim braniteljima uvijek su smanjivale postojeća prava, uvijek su bile rigidnije od one prethodne verzije. S tim izmjenama se čak radilo i na podjelama unutar braniteljske populacije, odnosno onih koji ostvaruju prava po ovom zakonu pa recimo jedan od primjera udovice poginulih branitelja u Domovinskom ratu koji imaju 10% umanjenu mirovinu, obiteljsku mirovinu u odnosu na branitelje, 100%-tne invalide koji su preminuli nakon rata. Pa sada imamo paradoks da od iste granate jedan branitelj pogine, njegova supruga ima 10% umanjenu mirovinu u odnosu na drugog branitelja koji je od te iste granate ostao bez nogu i preminuo po završetku rata. Isto tako, što od strane političara, što od strane medija digla se svaki svaki puta kad ide takva izmjena uvijek se diže halabuka na te iste udovice Domovinskog rata pa se stekao dojam da su malte ne sve te žene žene sumnjivog morala, sve su one u najmanju ruku dvojbene i onemogućavalo im se da, odnosno nije im se ono omogućavalo, ali ukoliko ponovno zasnuju brak ostaju bez nekih prava što je po mome malo glupo. Praktički ih se tjera da idu u neke tajne izvanbračne zajednice ili ne znam kako bi to čovjek nazvao. Samo što još netko nije došao na ideju da ih treba sve zarediti i proglasiti, staviti u karmelićanke jer nemaju pravo više na svoj život. S druge strane imamo situaciju koju sam pročitao ne tako davno da država Izrael stimulira žene poginulih svojih vojnika da da ponovno stupe u brak i da ponovno rađaju. Isto sve je to vjerojatno vezano na politiku nataliteta, kod nas to očito nije baš u kompletu. Nitko pritom ne razmišlja da se time kažnjavaju i djeca tih poginulih branitelja nego se samo gleda na pojedinačnim slučajevima da li neka žena je dvojbenog morala ili nije. Istovremeno se ugled branitelja rušio i drugim načinima. Sporan je onaj detalj pola milijuna branitelja, sporno je odvajanje borbenog i neborbenog sektora. Na famu oko objave Registra branitelja vjerujem da većinu stvarnih branitelja nitko neće ni pitati za to jer to će odlučivati ipak na nekim drugim razinama. Ono što ja vjerujem da ipak većinu istinskih branitelja više boli, više smeta bila bi objava lažnih ratnih vojnih invalida. Ne tako davno, odnosno još je to aktualno, smo imali slučaj koji je najpoznatiji upravo po svom glavnom akteru dr. Rubali na koji način se stjecao status ratnog vojnog invalida. Za ne baš tako male iznose za obične ljude organizirana skupina ljudi sa zajedničkim ciljem protuzakonitog postupanja što bi u svijetu se zvalo mafija kod nas se nitko nije, barem ja nisam vidio da je netko upotrijebio taj izraz, sređivane su invalidske mirovine. Činjenica je da niti je dr. Rubalo jedini takav, ali isto tako bilo bi pogrešno kompletnu liječničku populaciju koja je sudjelovala u tom procesu proglašavati krivima, nemoralnima ili ne znam što već. Ono što su me upozorile udruge proistekle iz Domovinskog rata od kojih neke nisu u krovnim organizacijama je postupak koji se dešavao u takvim slučajevima. Pa je tako liječnik, nećemo sad reći da je to dr. Rubala, neki drugi liječnik bez obzira koji je branitelje koji su stvarno oboljeli, koji stvarno imaju razloga, imaju sve uvjete da ostvare ta svoja prava reći potvrde, nema potvrdu, nije priložio potvrdu da je živ on je vraćan ponovno u proceduru da bi se omogućio prostor za ove povlaštene branitelje koji su to coltali. Na taj način ti ljudi nisu, nitko ne može tog liječnika optužiti da je on, kod njega svi prolaze, on je napravio određenu štih probu, ti ljudi bi trebali ponovno prilagati svu tu dokumentaciju i onda se ispostavlja da imaju sve uvjete i to je u redu. Međutim, što s onim braniteljima koji nemaju psihičke snage boriti se dalje za to? Da li je itko pratio da li se koji od tih branitelja da li je digao ruku sam na sebe, da li je izvršio suicid? Po nekim evidencijama 2000 branitelja je izvršilo suicid. Ja postavljam pitanje da li uopće postoji prava evidencija, da li ju ministarstvo vodi i da li pravilne analize kod tih slučajeva zbog čega su ti ljudi došli u tu situaciju, da li je stvarno bio možda čak i ovo razlog? Što se tiče srozavanja ugleda Domovinskog rata tu je svoj obol dala i visoka politika na način da je dodjelu pričuvnih činova. Ja izuzetno poštujem gospodina Ćiru Blaževića, vjerujem da i većina hrvatske populacije ga smatra simpatičnim, ali daj mi recite čime neka takva osoba zaslužuje pričuvni čin? Ako ima zasluge, ako ima neki razlog zbog čega se ocjenjuje da mu treba da mu treba priznati, dat neko priznanje? Pa dajte mu neko odlikovanje, dajte mu priznanje, ali koja je svrha dati mu pričuvni čin? Pa zar to nije isto način degradiranja i Domovinskog rata i statusa branitelja? Mislim po mome to baš nema previše previše logike. Što se tiče braniteljskih udruga, nažalost jedan dio tih ne udruga nego ljudi koji vode te udruge su kao mogao bih slobodno reći čak i podlegli neću reći pritiscima nego jednostavno imponiralo im je da im se obraćaju ljudi iz visoke politike, da im se obraća netko tko je viđeniji i na neki način su i oni doprinijeli tome da se sustavno urušavaju prava u odnosu na onu prvotnu verziju. Činjenica je da je od 2005. da dosada ustvari od osamostaljenja umrlo više od 20 tisuća branitelja. Taj podatak sam nema dugo pročitao u medijima. Da je od 2005. do 2011. 12 tisuća branitelja umrlo što predstavlja porast smrtnosti od enormnih 160%. Koliko ja znam ne postoji jedinstvena zdravstvena ustanova samo za branitelje. Nema dugo smo bili u Sisku na županijskoj svečanoj sjednici Županijske skupštine kada je Sisačko-moslavačka županica izjavila da Centar u Petrinji postaje Dom za umirovljene i stare i nemoćne branitelje. Ne znam da li je to točno, da li je istinito. Ako je to je u svakom slučaju za pohvaliti, ali volio bih čuti i potvrdu toga da to je jer to je ipak onda neki bitan pomak. Sjedinjene Američke Države su uglavnom dobile ratove po tuđim teritorijima, al nakon svakog rata koji su vodile su osnivale bolnicu za veterane tog rata. I to je na neki način briga za tu populaciju. Mi nažalost, barem po mojim spoznajama takvu jednu specijaliziranu ustanovu nemamo. U pripremi za ovu raspravu koristio sam se, između ostalog i pismom Koordinacije 8 braniteljskih udruga proizašlih iz domovinskog rata s područja Zadra. Doduše, njihove sve primjedbe se više odnose na Zakon o mirovinskom osiguranju i na Uredbu o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju. Upozoravaju na uobičajenu praksu vještaka medicinske struke da pri ocjenjivanju zdravstvenog stanja osiguranika, u svezi postojanja invalidnosti u nemalom broju slučajeva ignoriraju klinički medicinske slike utvrđene od strane raznih liječnika specijalista. Pri tome, u konačnim rješenjima redovito nedostaje valjano obrazloženje s detaljima pojašnjenja razloga za konkretan nalaz i mišljenje, a obrazloženje se svodi samo na citiranje članka 34. o nepostojanju invaliditeta za više od 50% u odnosu na hipotetski zdravog osiguranika. Ukazuju da ju u zakonu propisano da jedan liječnika, a to je vještak u Hrvatskom zavodu za zauzimajući pri tome stav potpuno suprotan mišljenju liječnika psihijatra, interniste, kirurga ili nekog drugog specijalista. Žalba kao pravni lijek, uglavnom ne donosi pozitivan stav za pacijenta, već se u pravilu svodi na potvrđivanje mišljenja liječnika vještaka u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Da bi što vjernije opisali ovu situaciju navedeni su neki slučajevi iz stvarnog života, a možda najupečatljiviji primjer teškog psihičkog bolesnika kojem je dijagnosticiran jedan od oblika šizofrenije. Nakon bolničkog liječenja u nekoliko navrati, i pri čemu je konstatirano da je pacijent nedovoljno orijentiran u vremenu i prostoru, nedovoljno zainteresiran za komuniciranje, te sa izraženim osjećajima tuge i potištenosti, pokrenut je postupka umirovljenja. Uslijedilo je negativno rješenje uz obrazloženje da je bolest u fazi liječenja, te da se preporučuje daljnje liječenje po psihijatru. Liječenje kod psihijatra može trajati cijeli život, a u ovom slučaju je se pokazalo još sporno što je i čovjek vlasnik 200 kvadratnih metara nekog zemljišta, pašnjaka ili tako nešto slično. Ima još jedan detalj, koji s obzirom da vidim da mi vrijeme ide brže nego što sam očekivao, koji nije obuhvaćen zakonom o braniteljima, a znam da su intervenirale, intervenirala je Udruga zaposlenih u domovinskom ratu. Riječ je o onima koji su pod radnom obavezom stradavali za vrijeme obavljanja radnog, svojih svojih obaveza sa radnog mjesta. Između ostalog, s obzirom da dolazim iz Siska, u Sisku su upravo za vrijeme najjačih artiljerskih napada svi radnici Rafinerije i svi radnici Hrvatskih željeznica radili na brzoj evakuaciji svih cisterni Znači kad se najviše pucalo oni su izlazili van da bi izvlačili te cisterne, da bi, to je istina to možete provjerit, barem vi kolega Šantek imate kod koga to provjeriti, znate i sami da je to istina. Činjenica je, da je među tim ljudima bilo i poginulih, radna obaveza ih je vezivala na obavljanje tog posla i praktički ti ljudi, odnosno njihove obitelji ne ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu. S obzirom da mi je stvarno ostalo premalo vremena, očekujem da će novi zakon koji je u najavi, da će donest neka poboljšanja, odnosno vraćanja na staro stanje. I jednu stvar jednostavno ne mogu da preskočim,

Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Ispravio bih, između ostalog u ovoj raspravi je bio čitav niz netočnih navoda i paušalnih ocjena, ali ja ću se usredotočiti samo na neke od njih. Poput onoga da sve izmjene zakona u proteklom razdoblju su išle na smanjenje prava branitelja, što jednostavno nije točno. Ni jedna izmjena zakona nije išla na smanjenje prava, doduše bilo je nekih sitnih ograničavanja prava. Dapače Zakonom o pravima hrvatskih branitelja koji je usvojio ovaj Sabor 2004. godine, ta prava hrvatskih branitelja su znatno proširena i znatno kvalitetnije riješena, cjelokupna problematika vezna uz hrvatske branitelje. Isto tako kolega ako govorite o suicidima hrvatskih branitelja morate znati jednu od ključnih stvari koja je bitna za raspravu ubuduće o toj problematici, da je stopa suicida kod hrvatskih branitelja manja nego u cjelokupnoj populaciji. Dakle, treba raspravljati na bazi argumenata i činjenica, a ne na osnovu paušalnih ocjena. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme je isteklo za ovaj ispravak. Priliku da ispravi netočan navod sada dobiva uvaženi Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa u nizu netočnosti koje je kolega izrekao, ja bi samo odgovorio na one koje je, da je smanjena postojeća prava da su smanjena u novom zakonu iz 2004. godine, to je apsolutno netočno. Sa nepunih 2 milijarde kuna došli smo do 6 milijardi kuna u ostvarivanju prava hrvatskih branitelja, to je jedna stvar. Druga stvar da su udovice dvojbenog morala, to niko nikada ni u zakonu ni bilo gdje nije vidio, nego su neka ograničenja stavljana, to je činjenica, ali da su dvojbenog morala to ste vi rekli i to baš ne bi se tako paušalno želio izraziti i ocjenjivati supruge pokojnih naših suboraca. Da je psihosocijalna pomoć

Hvala vam lijepo i sada vam ujedno dajem riječ da iznesete stajalište kluba HDZ-a. Hrvatske demokratske zajednice podupire ovo izvješće i u ovom izvještajnom razdoblju na provedbu prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji. Potrošeno je kao što smo čuli 5 milijardi 817 tisuća 128 tisuća 318 kuna i 87 lipa što je u odnosu na 2010. godinu kada je utrošeno 6 milijardi 0,54 milijuna i …/Govornik se ne razumije./… 107 kuna i 13 lipa manje za 237 26 lipa ili 3,9%. Ovo smanjenje uglavnom je rezultat smanjenja braniteljskih i stradalničkih mirovina od 10% koja je sukladno odredbi Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju. I to smanjenje od 10% je išlo za sve hrvatske branitelje osim za 100% invalide kao i one koji su kao što znate rudare iz rudnika i još neke kategorije koje su bile obuhvaćene tim kriznim Zakonom o smanjenju njihovih primanja. Struktura utrošenih sredstava nam pokazuje da je najviše utrošeno na ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i to 4 milijarde 805 milijuna 916 tisuća 08 kuna i 44 lipe ili 82,5%. Zatim slijede sredstva namijenjena ostvarivanju tzv. trajnih prava, a to su osobna i obiteljska opskrbnina, posebni doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, doplatak za pripomoć u kući, te naknade obiteljima zatočenih ili nestalih u iznosu od 740 milijuna 115 tisuća 45 kuna i 76 lipa ili 12,72%. Za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida i obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja utrošeno je 78 milijuna 572 tisuće 29 kuna i 4 lipe ili 1,35%. Na zapošljavanje hrvatskih branitelja

Suradnja sa udrugama iz Domovinskog rata 16 milijuna 524 tisuće 392 kune i 48 lipa te ostala prava u manjim iznosima. U 2011. godini imovinu je koristilo prosječno …/Govornik se ne razumije./… korisnika sa prosječnom mjesečnom mirovinom od 5269 kuna i 67 lipa. Od toga broja korisnika invalidskih mirovina bilo je 57682

te 35 korisnika najniže mirovine sa prosječnom mirovinom od 2318 kuna i 31 lipu. Mirovine pripadnika Hrvatskog vijeća obrane određene prema ugovoru između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji koristilo je 6803 osobe i to 6362 invalidske mirovine u prosječnom iznosu od 2684 kune i 36 lipa. I 441 obiteljska mirovina u prosječnom iznosu od 3 tisuće 421 kuna i 82 lipe. Što se tiče korisnika osobnih invalidnina u prošloj godini ih je prosječno bilo 55 tisuća 161 što je za 7,33% više nego u 2010. godini. Korisnika obiteljskih invalidnina prosječno je bilo 10221 ili 2,18% manje nego u 2010. godini. Sredstva isplaćena za opskrbninu iznosila su 78 734 kune i 50 lipa ili 17,12% manje nego u 2010. godini, a opskrbninu su prosječno koristile 3202 osobe. S posebnom pozornošću praćena su djeca koja su ostala bez oba roditelja ili im je u punoljetnosti imenovan skrbnik. Njihove potrebe, stanje u njihovim obiteljima, pružena im je pomoć pomoć u školovanju, kod upisa u obrazovne ustanove, dodjelu stipendija, smještaj u domove kao i pomoć kod zapošljavanja. U prošloj godini su tako 102 djeteta bez oba roditelja, te 22 djece bez roditeljske skrbi ostvarila trajna prava iz zakona. Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje prema županijama i skupinama ovisno o postotku oštećenja organizma i drugim propisanim elementima za 2011. godinu sadržavaju ukupno 12866 zahtjeva, a sukladno utvrđenom redoslijedu riješena su 323 zahtjeva za dodjelu stana ili stambenog kredita. Usporedbe radi u 2010. godini bilo je na listi evidentirano 12533 zahtjeva, a riješena su 334. Od ukupnoga broja riješenih zahtjeva u prošloj godini 44 zahtjeva riješena su dodjelom stanova u vlasništvu Republike Hrvatske zatečenim korisnicima, a 279 zahtjeva riješeno je dodjelom stambenih kredita za različite oblike stambenog zbrinjavanja, poboljšanja uvjeta stanovanja, nadogradnja, nastavak gradnje, izgradnja kuće, kupnja stana ili kuće. Prava iz zdravstvenog osiguranja na koja su u 2011. godini utrošena značajna sredstva. Radi se o iznosu od 41 milijun kuna. Odnose se na priznavanje statusa osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osnovi statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, prava na bolničko liječenje, medicinskom rehabilitacijom, prava na ortopedska i druga pomagala, prava na plaćanje premije dopunskog i zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna, prava na novčanu naknadu zbog bolovanja, ostvarivanja zdravstvene zaštite, te prednosti kod smještaja u umirovljeničke domove. Koncem prošle godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje evidentirano je 26 tisuća 956 nezaposlenih hrvatskih branitelja što čini udio od 8,5% ukupnog broja nezaposlenih. Tijekom prošle godine zaposleno je temeljem radnog odnosa ukupno 10899 branitelja ili 6,5% od ukupnog broja zaposlenih iz evidencije zavoda. Kroz realizaciju programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja zaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja plasirana su sredstva u iznosu od 21,1 milijun kuna. Kroz mjere kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva isplaćeno je 33,3 milijuna kuna. Na poticanje osnivanja zadruga branitelja isplaćeno je 10,6 milijuna kuna, te na potporu projektima zadruga branitelja isplaćeno je 1,3 milijuna kuna. Nastavljeni su postupci ekshumacije, identifikacije i pokopa žrtava iz Domovinskog rata, obilježavanje mjesta masovnih grobnica, održavanje memorijalnih groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru te pokopi hrvatskih branitelja uz vojne počasti. Program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata provodi se na području cijele Hrvatske putem organizirane stupnjevite i kontinuirana psihosocijalne pomoći na tri razine i to županijskoj, regionalnoj i nacionalnoj. Tijekom prošle godine bilo je ukupno 57 tisuća intervencija za 46 tisuća 396 korisnika. Nastavljena je realizacija programa za poboljšavanje kvalitete življenja u obiteljima smrtno stradalih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a, kroz provedbu sistematskih pregleda za četiri skupine i to supruge i djecu poginulih hrvatskih branitelja, supruge 100%-nih ratnih vojnih invalida prve i druge skupine, te supruge branitelja oboljelih od PTSP-a. Za potpore radu i projektima udrugama iz Domovinskog rata u prošloj godini utrošeno je 11,6 milijuna kuna. Sveukupno kroz ovo izvješće imamo detaljni pregled svih aktivnosti koje su učinjene kako bi život i rad hrvatskih branitelja u ovoj mirnodopskoj sferi bio što bolji i što konkretniji. Vjerujemo da će se nastaviti ovakva skrb i briga za hrvatske branitelje i Klub zastupnika HDZ-a u cijelosti podupire ovakovo izvješće i želi da ministarstvo i dalje radi na istom putu istim poslovnim kako bi što više stambeno ih bilo zbrinuti kako bi što više psihosocijalnu pomoć doživjeli kako bi bilo što manje suicida. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Sa stavovima kluba HSU-a upoznat će nas poštovani Željko Šemper.

Na samom početku ovog izvješća iz rekapitulacije ukupnih troškova po ovom zakonu koji iznosi 5,8 milijardi kuna od tog na prava iz mirovinskog sustava odnosi se 4,8 milijardi kuna. To je oko 14% ukupnih mirovinskih rashoda u RH dok prema broju korisnika braniteljskih mirovina iznose oko 6% ukupne umirovljeničke populacije. Prava iz mirovinskog sustava odnose se na tri vrste mirovina, invalidske, obiteljske i najniže te na prava na naknadu plaće u vezi s pravnima stečenim na temelju preostale radne sposobnosti. U 2011.godini mirovinu je u prosjeku koristilo 70 tisuća 117 branitelja, a njihova prosječna mirovina umanjena za porez i prirez iznosila je 5.270 kuna što daje udio od 97% prosječne hrvatske plaće ili gotovo 2,5 puta više od prosječne mirovine prema općim propisima koja iznosi oko 40% prosječne plaće. Od ukupnog broja braniteljskih mirovina najveći dio njih oko 82% odnosi se na invalidske mirovine čiji rashodi za mirovine iznose 3,5 milijarde kuna. Prosječna braniteljska invalidska mirovina u 2011.godini iznosila je 4.923 kune što je 91% prosječne hrvatske plaće. U odnosu na mirovine iz 2010.godine u 2011.godini došlo je do smanjenja mirovina od 10%, a prema Zakonu o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju. Obiteljsku mirovinu je u 2011.godini primalo u prosjeku oko 12 tisuća korisnika ili 17%, a njihova prosječna mirovina iznosila je 7.004 kune što je 22% više od prosječne hrvatske plaće ili 3,2 puta više od prosječne mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Jedan manji broj od 335 korisnika, a to su branitelji bez mirovinskog staža ili nedovoljnog staža za ostvarivanje prava na mirovinu s navršenih 60 godina žene odnosno 65 godina života muškarci primao je najnižu mirovinu koja je u 2011. iznosila 2.318 kuna ili 57% je viša od najniže mirovine prema općim propisima. Svi ovi podaci o visini braniteljskih mirovina pokazuju da su one znatno više od korisnika umirovljeni prema općim propisima odnosno prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Do 2007.godine mirovine i mirovinska primanja kao rashod bila su planirana unutar Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti a od 2008.godine postale su sastavni dio rashoda ukupnih mirovinskih rashoda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Osobnog sam mišljenja da su braniteljske mirovine trebale ostati u sastavu Ministarstva branitelja jer je to bio i ostao trošak obrane naše domovine. Ovako one samo povećavaju ukupne mirovinske rashode i služe za kritike kako su ukupne mirovine preveliki teret za ovu državu, a svi dobro znamo da smo po udjelu u prosječnoj plaći na samom dnu Europe. U medijima kao i u javnosti često se prstom pokazuje na sve korisnike invalidskih mirovina kojih u Hrvatskoj ima oko 327 tisuća ili 27% svih mirovina što godišnje košta oko 10 milijardi. Od toga broja na branitelje se odnosi oko 58 tisuća ili 17,7% ukupnih invalidskih mirovina. Kako je Hrvatska po broju invalidskih mirovina vodeća u Europi sve više ima zahtjeva njihove revizije, a posebno nakon otkrića načina i visine tarife lažnih umirovljenja čuvenog dr. Rubale i njegovih pomagača iz HZMO-a. Da ne bi ljaga Da ne bi ljaga pala na sve korisnike invalidskih mirovina svakako bi trebalo procesuirati sve one čija je rješenja potpisao ovaj svestrani dr. Rubala ili njegovi pomagači. Ako i postoje tzv. lažne mirovine svaka od njih počinje u zdravstvenom osiguranju. U pribavljanju lažne medicinske dokumentacije odnosno u proceduri vještačenja. Prema takvoj dokumentaciji po kojoj su umirovljeni neki od njih bi već davno bili prikovani u invalidskim kolicima, a oni danas normalno žive jer su u međuvremenu postali medicinski fenomeni. Već desetljećima i puno prije Domovinskog rata javna je tajna bila da su i u ono vrijeme operirali razni doktori Rubale uz naknadu u jednoj drugoj valuti u deutsch markama. Iz ovog izvješća vidimo da u Ministarstvu branitelja postoji Povjerenstvo za reviziju ocjena invalidnosti koje je u 2011.godini provjerilo 3,5 tisuće predmeta. Od toga broja u 26 slučajeva povjerenstvo se nije suglasilo s ocjenama ovlaštenih vještaka HZMO-a a sporno je bilo da li se radi o općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad. Od 1503 predmeta povjerenstvo se nije suglasilo s uzrokom invalidnosti, a u 1994 predmeta povjerenstvo se u potpunosti suglasilo s ocjenama ovlaštenih vještaka Mirovinskog zavoda. Dakle iz ovih podataka proizlazi da barem ovih 3500 predmeta nije bilo lažnjaka. Isto tako prema ovom izvješću krajem prosinca 2011. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje evidentirano je bilo oko 27000 nezaposlenih hrvatskih branitelja, što je 8,5% od ukupne nezaposlenosti ili 253 osobe manje nego u prosincu 2010. I ova braniteljska nezaposlenost bilježi sezonsku oscilaciju kao i kretanja ukupnog broja nezaposlenih. Struktura nezaposlenih hrvatskih branitelja prema razini obrazovanja je vrlo nepovoljna jer više od trećine branitelja ili 38% nema stečenog znanja, 58% ima srednjoškolsko obrazovanje, a tek nepunih 5% ima više ili visoko obrazovanje. Iz izvješća su vidljive poticajne mjere ministarstva u vezi samozapošljavanja, ali kod branitelja nema značajnijeg interesa za samostalnu poduzetničku djelatnost. Čini se da su više interesa pokazali branitelji kod osnivanja zadruga kao posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu. Tako je primjerice još 2009. godine sklopljen sporazum o suradnji između Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Prehrambene industrije Podravka vezano uz proizvodnju voća i povrća te otkup tih proizvoda za potrebe industrijske prerade. Cijeloj proizvodnji braniteljskih zadruga Podravka garantira otkup kao i uredno plaćanje prema ugovorenim cijenama. Prošle godine potpisan je novi sporazum za razdoblje do 2014.godine što samo pokazuje da su obje strane u sporazumu zadovoljne dosadašnjom suradnjom. Ovaj primjer može poslužiti i biti poticaj za osnivanje novih zadruga u današnje vrijeme kad mnogi poljoprivredni proizvođači za svoje proizvode nemaju sigurno tržište u konkurenciji uvozne robe upitne kvalitete. Ovakvim mjerama pruža se potpora projektima zadruga hrvatskih branitelja koji su svojim dosadašnjim poslovanjem pokazale uspješnost i profitabilnost. Nekad su '60.-tih i '70.-tih godina prošlog stoljeća to bile poljoprivredne zadruge koje su bile nositelji poljoprivredne aktivnosti u hrvatskih selima. I ja sam svoj radni vijek primjerice počeo baš u jednoj takvoj zadruzi koja je bila organizator i savjetodavac za poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju, vršila otkup svih proizvoda za prehrambenu industriju i u takvom poslovanju bilo je reda. Sve proizvedeno se otkupilo i što je najvažnije platilo na vrijeme. Nije se ni znalo za riječ nelikvidnost, za jednu od najvećih problema današnjeg gospodarstva sve dok se država nije uplašila bogatog seljaka i počela formirati velike poljoprivredne kombinate za koje znamo kako su završavali. Posljedice takve politike prema selu i poljoprivredi nekad i u zadnjih 20 godina vide se danas kad primjerice u mojim rodnim Hlebinama, svjetskom centru slikarske naive, od 480 kuća nekad u 160 kuća danas ne živi nitko. Zbog svega toga veseli dosadašnji uspješan rad i profitabilno poslovanje braniteljskih zadruga, a treba spomenut i činjenicu kako zajednički rad branitelja u takvim zadrugama pridonosi njihovom boljem statusu, zdravlju i životu sa manje stresa. I bilo bi dobro da se nastavi s osnivanjem novih zadruga, kao i drugih oblika zapošljavanja i samozapošljavanja jer Ministarstvo branitelja svojim novčanim potporama i drugim poticajima će i na taj način pridonositi smanjenju nezaposlenosti hrvatskih branitelja, kao i ukupne hrvatske nezaposlenosti. Na kraju, klub HSU-a podržat će ovo izvješće. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. U ime kluba IDS-a govorit će poštovani Damir Kajin.

Da, indikativna je ova strana 3, bolje rečeno ova rekapitulacija troškova po svim pravilima. Pa onda se tako na ovoj strani 3 spominje da ukupno i Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i člana njihovih obitelji država za 2011. godinu osigurala je 5,8 milijardi kuna. Pa se kaže trajna novčana prava 740 milijuna kuna, jednokratna prava iz zakona 4,3 milijuna, stambeno zbrinjavanje 78,5 milijuna kuna, prava iz mirovinskog osiguranja 4,8 milijardi, zdravstvenog osiguranja 40,9 milijuna kuna itd., itd. Što to naprosto govori, da Hrvatska država jednostavno brine o svojim braniteljima i evo za tu namjenu treba osigurati u proračunu 5,8 milijardi kuna. Mislim da nitko nema prava kazati, bez obzira o kojoj se Vladi do sada radilo, da je ijedna Vlada imala maćehinski odnos do hrvatskog branitelja. S druge strane, dovoljno je možda samo spomenuti da vojni proračun iznos 5,1 milijardu kuna, 1,47% bruto društvenog proizvoda. 5,8 milijardi kuna je daleko više no što se izdvaja za vojni proračun. Jasno je da ima i nekih zlouporaba u tim pravima, ima, o tome je maloprije govorio gospodin Željko Šemper iz HSU-a, ali želim kazati i sljedeće. Što govori ta cifra, koje su razorne posljedice razarajućeg pohoda Miloševićeve soldateske na Hrvatsku i 17 godina nakon okončanja Domovinskog ili obrambenog rata. Mi smo od okončanja rata do danas što za obnovu, da ne spominjem izgubljenu tu gospodarsku aktivnost stotina hrvatskih tvornica, tisuća ubijenih, ranjenih, a imajući na umu sve ove stavke, znači i za obnovu i branitelje itd. izdvojili znači u tih 17 godina oko dva državna proračuna. Jasno je da se sve to da vrlo egzaktno izračunati. Cirka još jedan-dva proračuna išlo je za financiranje rata, gotovo 30% bruto društvenog proizvoda u onim ratnim godinama od '91. do '95., možda '96. Hrvatska u 22 godine, znači za rat, za obnovu, zbrinjavanje stradalih izdvojila je cca tri, možda četiri proračuna. Zašto to ističem, samo da naglasim da tih i takvih troškova druge europske zemlje, zapadno europske zemlje jasno nemaju. Da rata nije bilo Hrvatska bi zasigurno živjela i 30% bolje ili za trećinu bolje no što živimo danas. Međutim, to je za nama i jasno je da danas moramo brinuti da se ova spomenuta prava iz ovoga Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ne reduciraju. Ja ne vidim nakanu niti nove vlasti da bilo što po tom pitanju čini. Jednom riječju sve da invalidima se ne smije nijedna stavka taknuti taknuti ili dovesti u pitanje. Sve da obiteljima stradalih se ne smije naprosto dovesti u pitanje niti jednu stavku itd., itd. Jasno da bih ja volio i da se invalidi 2. svjetskog rata izjednače s invalidima Domovinskog rata, međutim vis-a-vis financijskih mogućnosti ne znam da li će se to ikada dogoditi iako vjerujem da bi se trebali odužiti i toj časnoj generaciji. Ja osobno ne mislim da ijedno pravo, poglavito invalidima Domovinskoga rata, je preveliko pravo. Dapače rekoh, svi mogu dolje oni moraju zadržati svoju materijalnu osnovu ili svoj materijalni položaj. Slažem se, kao što je moj prethodnik prije govorio da je bilo zlouporaba ne znam po osnovi PTSP-a, svakodnevno to čitamo. Neka se to apsolutno revidira, ali sa stvarnim invalidima nitko se ne smije dirati. Na strani 33. ovdje se između ostalog govori da u razdoblju od 1. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje zaprimljeno je 3 688 predmeta. Od tog broja zaprimljeno je 1 050 novih, znači pod stavkom revizija ocjene invalidnosti i 2 638 ponovno zaprimljenih predmeta. U Povjerenstvu za reviziju ocjene invalidnosti 1. siječnja 2011. zatečeno je 118 predmeta neriješenih u 2010. godini. Prema tome, na reviziji se u izvještajnom razdoblju nalazilo na rješavanju ukupno 3 806 predmeta. I sada da ne govorim o ovim tablicama kako je to izgledalo po mjesecima. Na strani 27. govori se o građevinama koje su eto puštene, kako bih rekao otvorene – Dubrovnik, Zadar, Slunj – ukupno 175 stanova pa se onda govori o stanovima koji su u pripremi za izgradnju 126 stanova – Biograd, Karlovac, Dubrovnik, zgrada B, zgrada C itd. Pa se onda spominje i sufinancirani projekti rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom temeljem javnog poziva u 2011. godini. Tu je iskorišteno ili za tu namjenu osigurano relativno skromnih milijun i 500 tisuća kuna, ali mi je posebno drago da je grad Buzet, evo da netko se njega sjetio, Dom zdravlja Buzet prostor Hitne medicinske pomoći sanitarni čvor izdvojen 19 800 kuna pa u Pazinu 35,7 tisuća kuna u Puli 68 400 kuna. Za županiju Istarsku 16,8 tisuća kuna itd., itd. No slažem se da ključ ovog izvješća je ono o čemu su govorili prethodnici, to je mirovinsko osiguranje, 4,8 milijardi kuna za 70 117 branitelja. Prosječna mirovina kaže se 5 269,67 za 2011., invalidska mirovina kojih ima 57 682 korisnika koliko to sad, dobro nije bitno sada, da prosječna obiteljska mirovina je 7 004 kuna. Najniža mirovina 2 318,31 kuna. Znači, sve u svemu onaj tko bi rekao, kazao da se država ne brine za tu populaciju hrvatskih državljana ili građana naprosto ne bi govorio istinu. Prinos Fonda hrvatskih branitelja se strmoglavio, to je posljedica pretpostavljam recesije. Za 2010. isplaćeno je 143,9 milijuna kuna dobiti, 71,9 milijuna kuna znači idu dividende od čega 64,7 za stipendiranje djece, a 7,1 milijun kuna za Zakladu hrvatskih branitelja. No ono što je svakako bit to bi trebalo biti pokušaj da se zaposle nezaposlene branitelje. Za te namjene treba više novaca od utrošenih 45,5 milijuna kuna. Želim vjerovati da je drugačije ili jer nezaposlenih branitelja lani je bilo 26956. Iz ove tablice na strani 55. vidi se isto tako da doista nema nikakve diskriminacije, ja ću kazati možda će me netko ispraviti, pri zapošljavanju branitelja što se često ističe. Konačno, zašto bi i bilo, ne smije jasno biti, ali mislim da je nema. Nažalost, program samozapošljavanja u trenucima kada sve stoji biti će ja bih rekao sve manje i manje atraktivno. Zašto? Jer je doista krajnje, krajnje problematično danas pokrenuti, ali još teže je sačuvati otvoreno radno mjesto. Sve u svemu želim kazati da je ovo jedno korektno izvješće koje puno govori o naporima koje Hrvatska država ulaže odužujući se hrvatskim braniteljima što je naša moralna obveza, ali koji usuđujem se kazati i to je ono što najviše boli nažalost umiru jako, jako mladi. Tablica 71. na strani 80. govori da je 2 164 164 branitelja umrlo u 2011. godini i to je ono što najteže pada. Tablica po županijama, neću citirati, ali vis-a-vis njih i onih koji su stradali do '95. godine jasno je da ova država o toj populaciji mora itekako voditi računa. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra, cijenjene kolege i kolegice zastupnici. U samom uvodu moram reći da svi trebamo imat na umu da ljudi koji ostvaruju prava po ovom zakonu su najzaslužniji za to što postoji dana Republika Hrvatska. Pred nama je još jedno godišnje Izvješće o provedbi zakona o pravima hrvatskih branitelja koji se u principu odnosi na bivšu Vladu, bivšeg ministra, dakle oni svi koji podnose izvješće i odnosi se na 2011. godinu. I ja ovdje mogu reći, doista da je riječ o cjelovito, temeljitom i sveobuhvatnom izvješću. To samo potvrđuje činjenicu da Republika Hrvatska ima dobro ustrojen sustav skrbi o hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji i o stradalnicima Domovinskog rata. Ali sa druge strane to ne znači da ne trebamo raditi na daljnjim poboljšanjima zakona, ali isto tako inzistirati na njegovoj striktnoj primjeni. Vidljivo je iz izvješća da se Vlada pobrinula da se zakon provodi i da se prava hrvatskih branitelja ispunjavaju u svim točkama zakona, pa reći ću čak usprkos teškoj gospodarskoj situaciji u zemlji. To ne znači, da se ne bi zavaravali, da smo se na primjeren način pobrinuli o svim braniteljima, ali je ohrabrujuće jer se smanjuje broj onih koji svoja prava ne mogu ostvariti iz ovih ili onih razloga. Ukupno je u 2011. o čemu su govorile i kolege prije mene, na provedbu prava iz zakona utrošeno oko 5 milijardi 817 milijuna kuna što je u odnosu na 2010. smanjenje od 238 milijuna ili 3,93%. Najveći pad je zabilježen na isplatama osobne invalidnine u postotku, na što je utrošeno 3 913 913,69 kuna što je za 2,28% manje u odnosu na 2010. Zatim na stavci posebni doplatak, na koji je reguliran člankom 84. zakona gdje je zabilježen pad od 20,67%, odnosno isplaćeno je 1 397 107 kuna kuna itd. S druge strane Hrvatska država je zakonske obaveze ispunjavala i nabavljala ortopedska invalidska pomagala, dodjeljivala automobile sa ugrađenim odgovarajući prilagodbama, te stambeno zbrinjavale one koji su najzaslužniji za postojanje Hrvatske države. Da spomenem samo neke, po meni najvažnije stavke, a koji su ujedno i reprezentativne u odnosu na prava branitelja. Posebno mi je drago da resorno ministarstvo prati podatke o djeci smrtno stradalih, i zatočeni i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, koja su ostala bez oba roditelja ili im je do punoljetnosti bio imenovan skrbnik. Iz razloga što je jedan od roditelja poginuo, umro, zatočen ili nestali hrvatski branitelj, a drugome je oduzeta pravna sposobnost, zanemario je odgoj i brigu o djetetu ili je nepoznatog boravišta. Od Domovinskog rata do danas praćeni su podaci o ukupno 197 djece smrtno stradalih, i zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koji su ostali bez oba roditelja, te podaci o 63 djece kojima je do punoljetnosti bio imenovan skrbnik. Jasno da se broj djece stalno mijenja, zbog navršene starosne dobi, prestanka korištenja trajnih prava, zapošljavanja, te smrti njihovog drugog roditelja zbog čega se nove osobe uvrštavaju ili brišu iz evidencije. Ukupno su u 2011. 102 djeteta bez oba roditelja ostvarivala trajna prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Sustavno je praćeno stanje u njihovim obiteljima kao i njihove potrebe. Praćeno je ostvarivanje njihovih prava koja im pripadaju sukladno zakonu, ali i drugim propisima te im je pružana pomoć u tijeku školovanja. Upis u obrazovne ustanove, stipendije, smještaj u studenske domove i slično. Kao i pomoć pri zapošljavanju i za vrijeme nezaposlenosti i drugim situacijama. Uz spomenuta, niz drugih prava iz ovog zakona se također provode, prava iz mirovinskog osiguranja, prava iz zdravstvenog osiguranja, upis u obrazovne ustanove, financiranje troškova pripremnih tečajeva za upis na visoka učilišta. Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ostvario je dobit od 133 milijuna kuna, pri čemu je važno uzeti u obzir gospodarsko okružje u kojem djeluje, kako domaće tako i međunarodno. Ono što želim da se dogodi u sljedećem razdoblju i apeliram na ministra da to i provede čim se steknu zakonski uvjeti, jeste objava registra hrvatskih branitelja. U prvom redu zbog samih branitelja, koji se nemaju čega stidjet i čega bojat. Nije sramota, već je čast braniti vlastitu državu. Podržavam ovo Izvješće o provedbi zakona o prvima hrvatskih branitelja, držim da je iscrpno, držim da se može još bolje, ne izvještavat već doista i brinuti kako o braniteljima tako i o djeci naših branitelja. I s tom nadom pozivam i kolege i kolegice iz Sabora da svi zajedno podržimo ovakvo izvješće. Hvala vam. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Nastavljamo raspravu po kubovima. Pa će u ime kluba HNS-a govoriti poštovani zastupnik Petar Baranović. Hvala lijepa gospodine potpredsjedničke, gospođo zamjenice ministra, štovane dame i gospodo. Evo drugi šibenčanin po redu iz generacije koja je branila grad. U raspravi o izvješću o izvršenju svih onih obaveza koje proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Sama činjenica da raspravljamo o izvršenju o izvršenju ovoga zakona svjedoči da je hrvatsko društvo nakon Domovinskog rata na primjeren način reagiralo i stvorilo institucionalne okvire za skrb i brigu o ljudima koji su, kao što je kolega u prethodnom izlaganju kazao najzaslužniji za obranu Hrvatske domovine. Najbolji među najboljima, ljudi među kojima ima i onih koji su dali najviše što se može dat, a to je svoje zdravlje. Neki od njih se nisu vratili zajedno s nama doma nakon tih 5 godina. I potpuno je normalno i naravno da društvo izbrusi kriterije temeljem kojih treba voditi brigu i pažnju o tim ljudima i potpuno je normalno da se za to svake godine u proračunu izdvoje adekvatna sredstva. Neću u ime kluba HNS-a naravno ulaziti u detalje, obrazlagati svaki pad ili porast iznosa u odnosu na prošlu godinu, nekako me te priče o postocima podsjećaju na neka druga izvješća o turističkoj sezoni, ne znam ili o o rodnoj godini. Jer brojke ni novac ne mogu nadoknaditi ono što su pojedini ljudi dali u ovom društvu kao hrvatski branitelji. Svih 5 milijardi i 817 milijuna kuna, eto spomenut ću samo tu temeljnu, koliko se u prošloj godini izdvojilo za ostvarenje prava hrvatskih branitelja. Kad se komparira sa nekim sumama u proračunu Republike Hrvatske onda se vidi da je to respektabilna brojka. To je brojka veća recimo od izdataka za obranu Republike Hrvatske ili analogna gotovo izdacima ukupnim u poljoprivredi. Međutim, ta brojka sama ne može nadoknaditi jedan izgubljeni život, ne može nadoknaditi gubitak jedne obitelji koja je ostala bez oca, bez supruga, brata. Zato je dobro da se kao društvo postavljamo na takav način. Ono što ću u ime kluba Hrvatske narodne stranke prokomentirati to su neki prijedlozi za poboljšanja i učinkovitiju skrb o braniteljima, jer među ovim svim modelima pomoći trajne novčane, jednokratnih prava, stambenog zbrinjavanja, potpore udrugama, potpore za zapošljavanje, financijskih potpora za skrb o invalidima, njegu i svim ostalim da ne nabrajam. Postoje i neki modeli koji se na terenu odvijaju uz određene poteškoće nedovoljno efikasno. Spomenut ću prije svega opskrbninu kao jedan vid financijske pomoći koju dodjeljujemo onim braniteljima koji nisu uspjeli ostvariti mirovinu, koje je rat otrgnuo od radnog mjesta, prekinuo njihovu profesionalnu karijeru, koji su danas u vrlo nezahvalnim godinama za zapošljavanje i kojima je jako često ta opskrbnina zapravo jedini izvor prihoda za vrlo skroman život. I ovom prilikom ću primijetiti da ona kao takva nema adekvatnu visinu. Ono što jest iskustvo iz praktične primjene tog instrumenta pomoći, to je kad istekne godina do ispuštanja novih rješenja i do ispuštanja financijskih sredstavana tekuće račune korisnika te vrste potpore. Stvara se vremenski vakuum od tri, četiri mjeseca u kojima ti ljudi nemaju apsolutno nikakvih primanja. Imali smo jedan tužan slučaj u gradu Šibeniku branitelja koji je na prvoj crti linije proveo od prvog do zadnjeg dana rata, pomagali smo tom čovjeku mi koji smo ga poznavali koliko smo bili u mogućnosti. Međutim, mislim da ni jedan branitelj Domovinskog rata ne zaslužuje da ga se dovede u tu situaciju ako jest ostvario pravo koje proizilazi iz ovog zakona da bude ovisan o dobroj volji i humanosti kolega, prijatelja ili rodbine. Stoga gospođo zamjenice molim vas u ime Hrvatske narodne stranke da predbilježite ovaj problem funkcioniranja isplate opskrbnine i da se taj problem uredi na adekvatniji i primjereniji način kako bi osigurali tim ljudima da normalno funkcioniraju kako bi u konačnici zaštitili njihov dignitet koji zaslužuju od sviju nas. Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja odvija se na nekoliko načina. Jedan od njih je i da se braniteljima koji nemaju riješeno stambeno pitanje dodijeli kredit odnosno sredstva za gradnju objekta, a da se od strane jedinice lokalne samouprave osigura građevinski teren. Taj model nailazi realno na poteškoće na terenu iz razloga što neke jedinice lokalne samouprave nemaju takvih parcela na raspolaganju. I ovom prigodom predlažem da se razmisli u ministarstvu obzirom da u Agenciji za upravljanje državnom imovinom postoji jako puno parcela na području nekadašnjih bivših objekata koje se mogu pravično isparcelizirati da bi se udovoljilo svim tim zahtjevima na jednak način, da se ne dodijeli nekome parcela od 1000 kvadrata, onda u drugoj jedinici lokalne samouprave od 400, da uvedemo jedan uniformni standard i učinimo sustav efikasnijim i to riješimo idućih godinu, dvije dana jer to je priča koja traje od kad je primjena tog prava a i dan danas je činjenica da mnoge jedinice lokalne samouprave, pa tako i moja u kojoj sam dogradonačelnik ne nalaze efikasnog načina da se tim ljudima ostvari njihovo pravo. Mislim da su to zaslužili od nas. Još bih se usudio dotaknuti jedno pitanje koje često izaziva kontraverze ali odista ga želim u ime moje stranke, a i u svoje osobne kao branitelj dotaknuti u najboljoj mogućoj vjeri bez imalo malicije iz čisto praktičnih razloga. To je pitanje funkcioniranja braniteljskih udruga. Sve one razine koje iz svojih proračuna pomažu rad tih udruga imaju određena sredstva koja su limitirana situacijom, koja daju na raspolaganje kao potporu za rad tih udruga, a činjenica da je brojnost tih udruga dovela do toga da u nekim jedinicama lokalne samouprave ili županijama, a na kraju krajeva i na državnoj razini ni jedna od tih udruga gotovo nije u situaciji da dobiva adekvatna sredstva za rad. I mislim da postojanje stotina udruga nije dobar model. Jednostavno dobroj vjeri nekakva javna poruka da preispitamo mogućnost da se te udruge ipak po nekim osnovnim kategorijama fuziraju i da onda od jedinice lokalne samouprave pa do države možemo dati i adekvatna sredstva za njihov rad. U konačnici kako osim ovih financijskih sredstava pomoći branitelja zaštitom digniteta Domovinskog rata, a zaštitu digniteta Domovinskog rata možemo osigurati jedino punom istinom o svim aspektima Domovinskog rata, pa između ostalog i konstatacijom da 500000 ljudi nije realan popis hrvatskih branitelja i da postoji realna potreba i opravdanost da se popis hrvatskih branitelja učini dostupnim. Jer svi svjedočimo činjenici i svi smo duboko svjesni, mada će možda ovo što ću sad kazati izazvati dizanje tablica po po dobrom običaju Hrvatskog sabra i po pravima koja uživaju gospoda zastupnice i zastupnici. Svjedoci smo činjenice da postoje mangupi koji su zlorabili slabosti sustava, činjenicu da je u hrvatskom društvu moguće putem korupcije doći do određene privilegije koja vam ne pripada i da instituciju mirovine invalida Domovinskog rata primjerice koriste i oni ljudi koji su zdraviji od mnogih koji danas sjede ovdje u ovoj sabornici ili onih koji rade svoje poslove mukotrpno na hrvatskom polju, u hrvatskoj tvornici ili bilo koji drugi posao. U konačnici da je to tako svjedoči i nešto što je spomenuo netko od prethodnih govornika podjela pričuvnih činova nevjerojatna je činjenica da se gotovo svima koji su sjedili u Hrvatskom saboru ili svim poznatijim osobama iz javnog političkog života dijelilo činove pukovnika i generala. Kao branitelj osobno držim to uvredom svih istinskih hrvatskih branitelja i smatram skandaloznim da …/Govornik se ne razumije./… nose isti čin koji je nosio pokojni general Blago Zadro ili pokojni Andrija Matijaš Pauk da ne nabrajam dalje. Nevjerojatno je šta se događalo s tim i nevjerojatna je pljuska hrvatskim braniteljima da pričuvne činove vrlo visoke pukovnika, brigadira, generala u Hrvatskoj vojsci nose one osobe koje osim simpatičnosti i centrima moći nisu imale apsolutno nikakve druge reference za sticanje toga čina. I ostavljam na kraju, na kraju prije nego što konstatiram stav HNS-a o ovom izvješću da u ovoj sabornici ostaje lebditi pitanje da li je to ispravno i da li još uvijek pred nama kao društvom, pred ovim ministarstvom i institucijama pravne države RH postoji obveza radi zaštite digniteta i prava istinskih branitelja Domovinskog rata da se obračunaju sa mangupima i da se kriterij vezan uz Domovinski rat u ovom društvu dignu na najvišu moguću razinu. Za kraj, HNS s nadom da će ovi prijedlozi i sugestije biti uvaženi radi poboljšanja statusa hrvatskih branitelja podržava ovo izvješće. Hvala lijepa na pažnji. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo. Obavještavam da je sukladno članku 207.stavka 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Nastavljamo s raspravom po kubovima. U ime kluba HDSSB-a zastupnik Dražen Đurović. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče Sabora, zamjenice ministra, zastupnice i zastupnici. Što reći o ovom izvješću i o svemu tome? Izvješće je tehnički dosta korektno, obiluje mnoštvom podataka, mnoštvom informacija, mnoštvom brojeva. Što nam zapravo sve ti brojevi govore? Govore nam i sve i ništa. Ono čega u izvješću nema to su ocjene, stavovi ministarstvo u samoj problematici hrvatskih branitelja pa ni odgovori na pitanja koja možda muče te iste branitelje. Dakle, izvješće je prilično suhoparno moglo bi se reći. evo ova moja rasprava bit će možda malo drugačija od rasprave prethodnika. Ako smo imali neprijatelja u Srbiji JNA '91., a imali smo i ako smo imali neprijatelja u našim domaćim lopovima koji su u poslijeratnim godinama temeljito pokrali Hrvatsku državu, a imali smo, moje je mišljenje da smo onda imali neprijatelja i u vlasti koja u drugoj polovici devedesetih godina donijela ovaj i ovakav Zakon o pravima hrvatskih branitelja. Godinama radeći u sustavu Oružanih snaga puno puta sam se pitao jesu li zapravo ti događali bili slučajni, jeli bio tu kakav plan uopće o tome o razvoju tih stvari? Da li se sve to što se događalo i što se sada događa s hrvatskim braniteljima jednostavno nekakav splet nekontroliranih slučajnih događaja uzročno posljedičnih ili nekakav dobro smišljen plan onih koji su znali kako će se ti događaji odvijati ili koji su o tome možda imali neko iskustvo iz jednog prethodnog ciklusa? Mišljenje koje sam o tim događajima stvorio krajem devedesetih godina nije se promijenilo ni do danas, a ono što je slijedilo od kraja devedesetih godina do danas samo me je manje-više utvrđivalo u mišljenju i u stavu o tim događajima. Sredinom devedesetih godina nakon "Oluje" krenule su opsežne demobilizacije i nakon što su HDZ-ovi tajkuni i vlastodršci pobrstili hrvatska poduzeća, uništili dobar dio hrvatske industrije i gospodarstva, ljudi koji su se pet godina borili u ratu, obranili i stvorili Hrvatsku državu jednostavno većinom se nakon toga rata i nakon tih mobilizacija nisu imali gdje vratiti na posao. I dok su oni ratovali za Hrvatsku ti su pljačkaši pokrali hrvatsku imovinu, uništili hrvatske tvrtke i nestali su deseci pa i stotine tisuća radnih mjesta. A i na ona preostala radna mjesta ti naši hrvatski pljačkaši u pravilu nisu bili voljni vratiti ljude koji su sudjelovali u ratu, na neki način su se tih ljudi pribojavali i bojali se da i ti ljudi ne ugroze i njih i ovaj njihov novostečeni plijen. I onda se netko valjda sjetio neke spasonosne pratizanštine u određenim modifikacijama. Ti su ljudi trajno pacificirani, neutralizirani, a njih i njihove obitelji na neki način učinjeni su trajno ovisnima o jednoj tada vladajućoj stranci. Ljudima je uzeto i samopouzdanje i dostojanstvo, a dani su im nekakvi novci i eto tako nastadoše naši u dobrom dijelu naši invalidi, naše vojne mirovine, naš taj nekakav sustav invalidnosti. Sve je počelo još s onim zloglasnim izvješćem Manolićeve komisije o padu Vukovara, koji je za pad Vukovara okrivilo same branitelje Vukovara. Bilo je to jedna bezočna i pokvarena konstrukcija udbaša koji su tada de facto preko Manolića vladali Hrvatskom, koje je kao gladne neprijatelje hrvatskog režima identificiralo upravo branitelje Vukovara. To sramno izvješće Manolićeve komisije nikada nije službeno opovrgnuto, a ono je i danas službeni dokument Hrvatske države i o obrani i o padu Vukovara. Zbog njega su Dedakovića i Borkovića uhapsili i premlatili kao volove u kupusu, a branitelje Vukovara su proganjali kao zadnje kriminalce i neprijatelje Hrvatske. I već tada je očito postojao plan o pacifikaciji države na način da se trajno neutraliziraju hrvatski branitelji. Hrvatski branitelji dobili su stanove, invalidnosti, mirovine, grade si kuće, djeca su dobila prednosti pri zapošljavanju, prednosti pri upisu na fakultete, no hrvatski branitelji izgubili su na istinu o Domovinskom ratu, izgubili su pravo na dostojno obilježavanje i očuvanje te istine, izgubili su svoje junake, izgubili su svoje generale. I što su to uopće prava hrvatskih branitelja? Ta su prava bila i ostala materijalno minorna za sve one branitelje koji nisu invalidi. Dakle, cijela zakonska formulacija zakona i prava koja proističu iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja zapravo su bila od početka usmjerena prava invalida Domovinskog rata. Na koja? Na materijalna prava. I tako nam nastade malo po malo u ovoj državi apsurda još jedna kategorija pučanstva koja se danas zove HRVI ili Hrvatski ratni vojni invalidi kojih je danas 55 Broj posve nesrazmjeran recimo broju od tisuću i pol branitelja Vukovara '91., broj posve nesrazmjeran broju od nekoliko stotina branitelja Dubrovnika, broj posve nesrazmjeran broju od nekoliko tisuća pripadnika gardijskih brigada, broj posve nesrazmjeran broju od nekoliko stotina specijalaca iz Lučkog. Ali broj posve srazmjeran besmislenom broju od 500 tisuća hrvatskih branitelja koji koliko ih danas piše u registru. Broj posve srazmjeran besmislenom broju od 400 tisuća invalida rada koliko danas mi službeno imamo. Broj posve srazmjeran broju od 32000 korisnika partizanskih mirovina 67 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata. Broj posve srazmjeran broju od više stotina tisuća korisnika kojekakvih mirovina stečenih po kojekakvim posebnim propisima. Što se mene tiče, neka ljudi imaju te mirovine, neka ljudi imaju te invalidnosti, neka tih novaca, to je za naše ljude, za naše branitelje, za naše suborce. No žao mi je tih ljudi i tih naših prijatelja, ljudi koji su zapravo tim invalidnostima, tim umirovljenjima zapravo isključeni iz hrvatskog društva. I što je rekao jedan moj prijatelj, što ću reći svojoj maloj djevojčici kad je prijatelji pitaju što ti tata radi. Dobar dio tih ljudi danas se osjeća odbačenim od hrvatskog društva i beskorisnim, bez obzira na materijalna prava koja im je Hrvatska država osigurala. I koje su mogućnosti? Naravno ja mislim i mislim da se svi slažemo, nikome njegova stečena prava ne mogu se i ne trebaju dirati. Svaki pokušaj revidiranja na bilo koji način doveo bi do velikih problema i do trauma. Kotač povijesti nikada se nije okrenuo niti se može okrenuti unatrag niti će se okrenuti. Ali ono što se može i mora učiniti, to je te ljude koji su Hrvatsku državu branili i obranili, te ljude na sve načine i što više uključiti zapravo u život ove države. Prije par dana u Brezovici čuli smo ovu izjavu. Ono što su '41. bili Partizani ovdje to su '90.-tih isto bili naši branitelji. U nastavku tog istog govora čuli smo također kako našim Partizankama i Partizanima nismo davali ono mjesto koje zaslužuju u našoj povijesti. Ja mislim da ako smo se ikakvih bajki naslušali od '45. do '90. onda smo se naslušali bajki o Partizanima. Time su nas šopali kao guske sjenom 45 godina. I u ovom Hrvatskom saboru u pravilu od istih ljudi čujemo teze kako je nepravda što nismo u pravima izjednačili Partizane iz Drugog svjetskog rata te hrvatske branitelje i dragovoljce iz Domovinskog rata. Ovakve teze koje ponekad dolaze možda iz dobre namjere, a ponekad možda iz puke želje za udvaranjem određenim Staljin grupacijama vlastitih glasača, većinom vrijeđaju hrvatske branitelje jer naprosto ti su se Partizani borili za jednu državu, ta je država propala, borili su se za jedan sustav, komunistički ne demokratski sustav i taj je sustav propao i povijesno je osuđen. No isto tako možda je vrijedno spomenut paralelu da ti isti Partizani nisu bili spremni promovirati svoje prethodnike iz Prvog svjetskog rata koji su se isto borili na strani saveznika. Nije im padalo na pamet te svoje prethodnike izjednačiti u pravima sa onim pravima koja su oni uživali nakon Drugog svjetskog rata. A danas bi htjeli da i neki od njih uporno i sustavno traže da se njih izjednači sa našim pravima. Pa i ta cijela partizanska ideologija i sustav za koji su se oni borili, ma isto kao i ustaška ideologija i sustav za koji su se oni borili isto jedan povijesni promašaj, neuspjeli eksperiment i ta ideologija je jednostavno pokopana u ropotarnicu prošlosti. I taj partizanski ustanak '41. nema blage veze s našom borbom za nezavisnu i demokratsku Hrvatsku državu '91., ni AVNOJ, ni ZAVNOH, ni Tito, ni Drvar, ni Bakarić, nitko, sve to nema nikakve veze sa današnjom Hrvatskom državom, a niti zvijezda petokraka koju su nosili agresori na Hrvatsku '91. ima ikakve zasluge za stvaranje Republike Hrvatske. dostojanstvo hrvatskim braniteljima ne vraća se kroz invalidnost ili mirovine, ne vraća se ni kroz privilegirane upise djece na fakultete, vraća se kroz uvažavanje i poštivanje Domovinskog rata. Kroz poštivanje hrvatskog vojnika, kroz poštivanje Hrvatske države. Kroz poštivanje hrvatske himne i hrvatskih generala. Vraća se kroz domoljublje, hrvatsku himnu i hrvatski stijeg. I dostojanstvo hrvatskih branitelja vratit će se i onda kada ako Bog da i partija dopusti i predsjednik države i hrvatski premijer budu ljudi koji su bili dragovoljci Domovinskog rata. Zahvaljujem kolega. No prije nego što krenemo na ispravke netočnog navoda ja bih vas uputio na Ustav Republike Hrvatske kolega Đuroviću, stranica 3. gdje govori Izvorišne osnove pa kreće od stvaranja hrvatskih kneževina u 7. stoljeću i tako redom, pa isto tako odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske '43., potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske. Tako da čisto radi informiranosti, vjerujem da ste informirani, ali isto tako i sugestija da u govoru kad nastupate da ipak malo konzultirate i Ustav. To je naša obveza kao saborskih zastupnika. Hvala. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi se javio zastupnik Josip Đakić. Izvolite kolega. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa u nizu netočnosti koje su izrečene od moga kolege Đurovića ispravio bih samo netočan navod koji govori o tome da su stvoreni invalidi kako ne bi bili zaposleni. Invalidi su stradalnici Domovinskog rata i u počecima do '95. godine bilo ih je 35000 ranjenih i eventualno oboljelih, ali ne od PTSP-a u to vrijeme jer zakonski nije bio reguliran PTSP. Znači oni koji su ostali bez dijelova tijela, koji su krvarili na ratištu ili koji su eventualno oboljeli od mišje groznice ili nekih drugih bolesti koje su tada bile prisutne na ratištima. To nisu mogli biti stvoreni, oni su stvarni stradalnici Domovinskog rata i tako ih treba i zvat. I nije im nitko dao nekakve novce kako bi ih zabašurio da ne traže radna mjesta. To je apsolutno netočno. I netočno je da su odbačeni od hrvatskog društva, od 500 tisuća hrvatskih branitelja 368000 ih radi, 26000 je nezaposleno i tih 26000 koje se pokušava aktivnim mjerama kroz Zakon o hrvatskim braniteljima zaposliti sigurno su briga ovoga društva i svake Vlade. Hvala kolega. Imamo još jedan ispravak netočnog navoda. Zastupnik Tomislav Ivić, izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče. Mislim da bi se cijeli ovaj govor i izlaganje gospodina Đurovića trebalo ispraviti ali nažalost nemam vremena, pa mogu isto kao i kolega Đakić reći da nije točno da su hrvatski ratni vojni invalidi proizvod procesa privatizacije i pljačke u privatizaciji. Hrvatski ratni vojni invalidi kolega Đuroviću, vi to jako dobro znate, ali to koristite samo iz vama znanih razloga su nastajali na bojnom polju. I ovo što je rekao kolega Đakić je apsolutno točno, a i ovo izvješće o kojem danas raspravljamo najbolje govori o tome koliko se Hrvatska država brine i skrbi o hrvatskim braniteljima. I to je najbolja potvrda skrbi države o onima o onima koji su kao što je netko od kolega ranije rekao najzaslužniji za stvaranje Hrvatske države. Kada pričate o nesrazmjeru brojeva pričajte na osnovu obznanjenih činjenica, a ne na osnovu svoje percepcije. Otkud vi znate da je bilo ovoliko ili onoliko hrvatskih branitelja? Pa za to valjda postoji i nekakva evidencija

Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Zastupnik kolega Zvonko Milas, izvolite. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa ovo izvješće koje je pred nama o provedbi Zakona o pravima je, tu ću se složiti sa gospodinom Đurovićem, statistički jasno, egzaktno u brojkama, dakle tiče se proračunskih sredstava koja su utrošena na provedbu Zakona o pravima hrvatskih branitelja i detalja o tome koji govore koliko je nažalost ekshumiranih, odnosno umrlih hrvatskih branitelja u proteklom periodu. Govori i o trajnim pravima, mirovinskim, invalidskim pa sve do obilježavanja bitnih obljetnica iz Domovinskog rata. Ja mislim da je pitanje o pravima hrvatskih branitelja, neću reći o problemima, u globalu riješeno. Ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali mislim da je malo država u svijetu ili usudim se reći nijedna koja je na ovaj način riješila ili će tek riješiti još naravno nije sve riješeno sve one probleme s kojima su se suočili hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, a nastali su kao posljedica Domovinskog rata. Pa i u onom drugom dijelu koji govori o obnovi, o povratku protjeranih protjeranih izbjeglica iz područja koji su bili zahvaćeni ratom nijedna država nikad nije obnavljala ljudima domove i stvarala im na taj način ponovno uvjete za okupljanje obitelji i početak života tamo gdje su nekad stali. Isto tako istina je da Zakon o pravima hrvatskih branitelja je više-manje Zakon o stradalnicima Domovinskog rata. Onaj drugi dio branitelja, puno veći, dakle ne znam 70, to su ljudi koji danas privređuju u hrvatskom društvu. Oni rade i nadam se da primaju plaću i samim tim pomažu opstojnost u ovim teškim gospodarskim vremenima države u proračunskom i svakom drugom smislu. Ne radi oko 30 tisuća branitelja i to su uglavnom ljudi koji su u vrijeme rata bili 30-godišnjaci, dakle ljudi u naponu snage koji danas dakle imaju 50 i više godina i bez obzira na sve zakone koji im jamče prioritet pri zapošljavanju iskreno sumnjam da su poslodavci spremni ljude koji su danas 50-godišnjaci sa 4, 5 godina provedenih u ratu da su ih spremni zaposliti. Zato izrazito podražavam mjere koje će pokušati ne riješiti do kraja, ali u svakom slučaju amortizirati tu nezaposlenost prvenstveno kroz zadruge koje su se pokazale kao dobar model u kojima ljudi osim egzistencije nalaze i onaj drugi oblik resocijalizacije, ponovnog snalaženja u društvu kojeg su sami stvarali. Iskoristio bih nekoliko riječi i rekao nešto o udrugama iz Domovinskog rata što je isto segment ovog izvješća. Udruge, uglavnom se govori o tome koliko ih ima, uglavnom se priča na način kroz nekakav negativan ne znam fokus medija ili tako da su to kao karcinom na tijelu RH koji samo sisa proračunska sredstva, koji je priklonio se politici na vlasti itd., itd. A ja osobno mislim da, naravno ne možemo sve generalizirati, ali mislim da u najvećem broju slučajeva nije tako. A to ću primjerom najnovijim koji je u zadnje vrijeme se dogodio, recimo imate Udrugu "Sunčica", dakle Udruga žena iz Domovinskog rata i kroz tu udrugu je do javnosti doprlo sve ono sramotno i strahotno što su te žene doživjele u Domovinskom ratu. Ali nisam siguran da javnost, dakle i mi, a neću sad spominjati neke druge institucije izvršne vlasti, najbolje na to odgovorila. Dakle, udruge su potrebne. U zadnjih 20 godina preko 20 tisuća ljudi je umrlo, govorim o braniteljima. Prošle godine više od 2 tisuće. Pitam se tko od nas zna kako njihove obitelji žive, u kakvoj situaciji se nalaze nakon smrti u najčešćem broju slučajeva hranitelja obitelji i vrlo često se događa da žena koja nije radila, koja je držala obitelj ostaje bez ikakvih sredstava. Pa zato su tu udruge. One su tu da budu s tim obiteljima, da na neki način se brinu zajedno o daljnjem životu i da ukazuju državi i vlasti da se neke stvari moraju mijenjati. Još bih spomenuo nekoliko stvari, drago mi je da to mogu reći u ovom Visokom domu, tvrdim da nije bilo udruga iz Domovinskog rata mi danas ne bi imali Zakon o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, dakle ne bi imali ni Ministarstvo hrvatskih branitelja, odnosno ne bi imali o čemu raspravljati u ovom smislu. Princip rada s udrugama počeo je davnih dana još sa gospođom Mintas, nastavio je kroz prvo ministarstvo preko pokojnog ministra gospodina Njavre pa je išao preko ministra Pančića, preko gospođe Kosor, gospodina Ivića danas do gospodina Matića. I on je ostavljen takav kakav je. Principi su jasni i principi se ne mogu lomiti preko noći, oni se mogu mijenjati ali postupno tako da to ne doživi ono što se nadam da neće. Gospođa zamjenica nadam se da razumije o čemu govorim, meni je žao što udruge još od onih 11 milijuna ili ne znam koliko, dakle govorim o svim udrugama na razini cijele Hrvatske, koje dobiju kao pomoć pri rješavanju nekakvih svojih projekata što ih još nismo aplicirali. Nadam se da će to uskoro biti. I ti novci su isto često kamen smutnje kad se govori o udrugama, dakle govorim o 11 milijuna koje ne podcjenjujemo. S druge strane imamo stotine udruga civilnog društva koje raspolažu stotinama milijuna novca iz proračuna, dakle novcem hrvatskih poreznika o kojima ništa ne govori. I reći ću još 2 riječi, od kad su prošli izbori često puta se spominjala teza, ne znam o povlačenju optužnice koja je podignuta za genocid koji se dogodio u Hrvatskoj u vrijeme Domovinskog rata. Obzirom da se svi s vremena na vrijeme, od prilike do prilike pozivamo na svetinje Domovinsko rata, na branitelje, na poginule možda bi bilo dobro da ne iznosimo paušalno takve teze, ne znam o povlačenju uz ispunjenje određenih uvjeta, nego bilo bi korektno da zapitamo one kojima su pobijene rodbine, djeca, obitelji. Direktne žrtve Domovinskog rata, na koncu zašto ne hrvatsku javnost, zašto ne bi hrvatski narod referendumom rekao da li je za to ili ne. Hvala lijepa. vi ste rekli doslovce da je pitanje hrvatskih branitelja riješeno, uglavnom riješeno. Prije svega ste mislili očito na evo ovaj, da ne kažem izvješće o materijalnoj, da ne kažem izvješće o svim mogućim naknadama iz iz prava hrvatskih branitelja. Međutim, nije stvar rješenja samo u ovom da kažem materijalnom. Vi sami znate, evo i spomenuli ste i udrugu "Sunčica". Da i dan danas postoji kaznena prijava koju nitko ne rješava, niti imamo znakova da bi bila riješena. Niti se o tome brine pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pravobranitelj, već tko je, niti se brine o tome DORH kome je kaznena prijava podnešena, niti imamo znakova ili naznaka da se to rješava. Nadalje, vi znate da i dalje i dan danas stoje optužnice za hrvatske branitelje na Višem vojnom sudu, kao se već zove u Beogradu. A također oko 3 tisuće optužnica za naše hrvatske branitelje u Banja Luci. Eto to nije riješeno niti se rješava, a također nije riješeno niti itko raspravlja o odluci Vrhovnog suda Hrvatske i presudi Županijskog suda u Zagrebu o tome da Hrvatska nije imala pravo na svoju vojsku do 8. listopada. Iako smo prije 3 dana proslavili Dan državnosti pa je zbor Narodne garde tim odlukama proglašen i pripadnici zbora Narodne garde, a danas svi branitelji proglašeni zapravo paravojskom, hajducima. Eto to nije riješeno i još uvijek se ne rješava niti ima primisli da se to riješi. Za ovo izvješće, ono je materijalnog karaktera i to je što vi kažete ok, ali ovo što je osnova, što čini zapravo, što je se i tiče dostojanstva Domovinskog rata, i hrvatskih branitelja prije svega dragovoljaca. Eto to nije riješeno. Hvala vam lijepa. Ne na ovaj drugi dio o kojem vi govorite, s kojim sam potpuno suglasan. Dapače, mislim da bi se na tu temu mogla čak napraviti jedna tematska sjednica u ovom Saboru koju bi mogli, pa evo mogu reć pošto nas ima tu puno iz Domovinskog rata i meritorno, naravno sa svim drugim kolegama govorit o tim stvarima i ukazati zaista na sve te probleme koji danas jesu u društvu. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Zastupnica Jadranka Kosor. Nema je? Gubi pravo na raspravu. Sljedeća se prijavila Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite kolegice. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Evo čuli smo i od prethodnika o brojevima, o financijskim pokazateljima, vidjeli smo negdje povećanje, smanjenje, o postotcima itd. o tome ne bi. Međutim, vrlo je interesantno ako se usporede takvi stavci, da se zapravo vidi pravo stanje, a to je, evo samo ću reći par podataka za mirovine. Od svih izdavanja odlazi 82,5% posto, stambeno zbrinjavanje 1,25%, a zapošljavanje svega 0,78%. Rekla bi zapravo da su problemi branitelja da se ponavljaju iz godine u godinu, a ponekad postaju sve kompleksniji. Zašto? Pa upravo zbog toga što se dignitet, odnosno dostojanstvo i poštivanje branitelja nažalost branilo se davanjem određene količine novca, kroz novčana prava, što se vidi i iz ovakvih izvještaja. Međutim, u kriznim vremenima, u teškim gospodarskim vremenima to dolazi kao problem. Osim toga, maloprije je neko govorio da su činjenice da postoji 500 tisuća branitelja, da moguće činjenice, ali kakvi su osjećaji. Kakvi su osjećaji onih branitelja koji su krvarili na bojišnicama, sa onim braniteljima koji isto se stavljaju u kategoriju od 500 tisuća ljudi, oni koji su bili dan, dva, tri, do mjesec dana. Sigurno da ih bole, da te prave branitelje, bole takvi podaci, da su stavljeni svi u isto. Nažalost, branitelji su postali ovisnici državnog novca i beneficija, i kao što vidimo ponekad i egzistenciju svojih obitelji isto tako zasnivaju na novcima iz proračuna. Prema tome, kod nas, zašto sam ovo navela? Upravo zbog toga što kod nas još uvijek funkcionira većim dijelom ovaj stari način zbrinjavanja kroz upravo ovakva materijalna davanja. To znači da se većina prava, odnosno pomoći koje primaju branitelji, zasnivaju na pukom davanju novca kroz mirovine, a ponovit ću znači 82,5% se odnosi na to. Zatim su to nekakve druge olakšice, odnosno oslobađanja od plaćanja. Kad gledamo ovo drugo područje, to je područje pružanja usluga braniteljima, tu su se, imamo razne državne urede, zatim centre za psihosocijalnu pomoć. međutim, znamo da su oni slabo organizirani, vrlo često sa malim sredstvima, bez adekvatnog prostora, bez adekvatnog kadra. Kadar često radi honorarni posao, a pitamo se da li su svi dobro educirani za ovakav vrlo, vrlo bitan posao i složen posao. Ovakva situacija zapravo rezultira opterećenjem za državni budžet. I što smo dobili? Imamo, kažem cijelu vojsku ljudi koji su potpuno ovisni o novcu koji dobivaju iz državnog proračuna, a traume koje nose sa sobom iz rata, koje nažalost nisu adekvatno psihoterapijski tretirane, s druge strane, gubitak posla, raspad firmi u kojima su radili. Znači što imamo? Imamo ljude koji su očajni, koji su bijesni, koji su ljuti, depresivni itd. Jedan dio branitelja upravo zbog ovakvog stvaranja ovisničkog koncepta odaje se vrlo često i alkoholu i onome svemu što zapravo nije prikladno njima. Ovo ne treba puno objašnjavati. Svjedoci smo i o samoubojstvima branitelja. Na žalost ogroman je broj tih i za to nema opravdanja. I onda kad pogledate bivša vlast umjesto da je veći dio novca ulagala u psiho socijalne i psiho terapijske usluge, te programe rehabilitacije i ponovnog osposobljavanja za rad, odnosno programe poticaja, zapošljavanja i samozapošljavanja kroz poduzetništvo i dalje je veći novac davala kroz razno razna novčana davanja. Na ovakav način se na žalost kupovao socijalni mir, odnosno stvarali su se glasovi za izbore, a možda su na taj način i umirivali onaj savjest zbog pljačke, netko je to danas spomenuo, pljačke u vrijeme kada su naši branitelji krvarili. Ono što je žalosno da jedan dio branitelja koji je odlučio raditi i zapošljavati se danas uglavnom na Zavodima za zapošljavanje, a spomenut ću, ponovit ću onaj broj da je izdvajano za zapošljavanje svega 0,70% cijelog budžeta. Zatim je veliki problem isto tako iz prakse, to je nedostatak kada se jedan dio branitelja zapravo nije ostvario ono svoje pravo, a to je pravo na stambeno zbrinjavanje. Znamo da tu postoje i problemi zamršeni imovinsko-pravni odnosi, treba izmjena prostornih planova itd. Govorim o lokalnoj zajednici. Osim toga, imamo tu i slabija ekonomska stanja nekih lokalnih zajednica, ali pravo na stambeno zbrinjavanje nije do kraja ostvareno izaziva dodatni stres i dodatni očaj za naše branitelje. Prema tome, ovakav koncept koji mi imamo je zapravo jedna rupa bez dna koja prijeti možda i nekakvim drugih posljedicama. Međutim, ima još nešto što sam primijetila i što možemo svjedočiti, da se jedan dio novčanih sredstava se zapravo, koji raste a to je zapravo podatak o novim invalidima. O tome je kolega prije mene pričao, međutim pitanje je nakon 17 godina na koji način, kako su se ti ljudi tih 17 godina nosili sa svojim invaliditetom, sređivanju invaliditeta odnosno invalidskih mirovina možemo čitati o manipulacijama takvih isto tako. Smatram da poštivanje prema ovim ljudima i ženama koji su krvarili i ginuli za slobodu i neovisnost naše Domovine ne treba plaćati novcem. Treba platiti novcem naravno djelomično, ali ne isključivo novcem već im treba i kroz obrazovni sustav učeći djecu o njihovoj žrtvi, obilježavajući dane ratnih zbivanja na način da se pita te ljude kako su, kako žive danas, da im se oda priznanje za sve ono što su zapravo napravili. Mislim da naša djeca ipak malo znaju što se događalo, a polaganje vijenaca za poginule jedan samo mali aspekt onoga što bi trebali učiniti. Što je sa preživjelima? Što je sa njima? Što je sa obiteljima? Da li se radi? To je ponovno se vraćam na onu psihosocijalnu pomoć, na one centre koji bi trebali raditi i skrbiti se o našim braniteljima. Gdje je podrška društva, društva ne u smislu materijalnom nego u onom nematerijalnom društvu gdje branitelji zapravo trebaju. Mislim da treba stvoriti jednu sustavnu, profesionalnu pomoć kroz javne institucije te udruge civilnog društva, odnosno braniteljske udruge koja će pomoć braniteljima osim u ostvarivanju materijalnih prava pomoći u ozdravljenju, odnosno davati podršku pri zapošljavanju, te drugim aspektima života i obitelji, odnosno rad na traumama. Na kraju ću spomenuti još nešto što je nedavno spomenuo i naš novi ministar branitelja, a to je da je veliki veliki problem koji muči i branitelje je zapravo isto tako posao, a svega 0,78% svih davanja braniteljima iz ovog izvještaja se vidi da se odnosi samo na taj segment. Nadu daje i program nove Vlade, a to je program samozapošljavanja, zapošljavanja proširenja djelatnosti kroz braniteljske zadruge. I ja se nadam da će u ovom segmentu doći bolja situacija. U interesu je branitelja da ćemo u sljedećem izvještaju vidjeti bolje brojke što se tiče zapošljavanja branitelja. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo dva ispravka netočnog navoda i tri replike. Za ispravak netočnog navoda javio se zastupnik Josip Đakić. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa opet u nizu netočnosti kao da moja kolegica nije pročitala dobro ovo izvješće i nije sagledala sve stvari iz njega koje su detaljno objašnjene. Ispravio bih i ono da u registru hrvatskih branitelja ne mogu biti svi. u njemu zapravo trebaju biti svi baš ovako kako su složeni i borbeni i neborbeni sektor i MUP i MORH i podanima učešća, sve vam je precizno na stranici 46. i 47. Pa uzmite, otvorite, pogledajte, sagledajte, pročitajte i vidjet ćete da ste netočno definirali apsolutno što je hrvatski branitelj. Druga stvar kada govorite o novčanim davanjima. Pa sva prava koja proizlaze iz zakona su u stvari novčana davanja. Kroz takav vid prava na ortopedska pomagala, na lječilište sve su to novčana davanja koja ministarstvo mora platiti kako bi ostvarili invalidi ili obitelji zatočenih, nestalih, poginulih hrvatskih branitelja svoja prava. Sve su to novčana davanja. Ne znam, trebali bi vjerojatno obitelji kojima nitko nije radio živjeti od zraka, a ne od novčanih primanja. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo još jedan ispravak netočnog navoda zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Šimac-Bonačić, rekli ste da se dostojanstvo branitelja branilo pukim davanjem novca i da su se stvarali ovisnici. Pa molim vas lijepo, pa to je apsolutno netočno i ne mogu vjerovati da vi kao liječnica tako površno prilazite toj problematici. Ja sam osobno svjedočio teškim stanjima Kolega Milinkoviću, oprostite to je mišljenje. Ispravljate mišljenje. Ispravite navod koji imate, molim vas./… Dakle, rekla je da se dostojanstvo branitelja branilo pukim davanjem novca. To je netočno. da su se dakle određenih količina novca, to je apsolutno netočno. A najveća povreda dostojanstva je bilo u vrijeme ministra Pančića sjećate se što se događalo. … /Upadica: Hvala./ … Zasigurno u tom i udruge imaju značajno mjesto koje moraju funkcionirati, a vi i udrugama režete sredstva

naime u vašem izlaganju gdje ste štošta dotakli iz ovog izvješća puno puta ste spominjali nekakve subjektivno psihološke kategorije. Boli li to hrvatske branitelje? Ljuti li to hrvatske branitelje? Jeli to psihotrauma hrvatskih branitelja? Pa bih vam malo spomenuo neke stvari. Naime, mislim da danas i ja kao hrvatski branitelja i pripadnik specijalne policije u ratu ono što me najviše upravo ljudi i boli je recimo, nije najviše ali jedan od razloga je to što u našim školama u 8. razredu u Vukovaru u Slavonskom Brodu i u ostalim gradovima koji su stradali žestoko u Domovinskom ratu i to od srbočetničkih agresora se ovako danas uči u knjizi za povijest, knjizi i predmetu povijest, da je "Domovinski rat posljedica pojave radikalnih četničkih skupina u Srbiji i povećanog otpuštanja Srba s posla u RH". Pa pitam vas bili vas takva definicija koja se provlači u knjigama Profila sa potpisom autorice Koren Snježane, a odobrenjem tadašnjeg ministra Primorca bili vas bolila, ljutila ili bi imali psihološku traumu nakon takve definicije nastanka Domovinskog rata? Hvala. Imamo još jednu repliku. Zastupnik Zvonko Milas. Izvolite kolega. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa gospođa Šimac je rekla da bi bilo dobro, poželjno i lijepo kada bi ne samo novčano nego kada bi djeci po školama objašnjavali ustvari što je to Domovinski rat i tko su oni koji su ga iznijeli na taj način i stvorili ovu zemlju. Apsolutno se slažem s tim. Međutim, u konstataciji prije toga je rekla da pola milijuna hrvatskih branitelja, kakve osjećaje imaju oni koji su proveli godinu, dvije na frontu odnosno prema onima koji su bili dan ili dva. trebali bi djeci nešto objašnjavat ali ne paušalno. Bilo je puno branitelja koji su proveli sat, dva na fronti pa nažalost više nisu s nama ili su ranjeni ili ne daj Bože danas ih nema. Dakle, nemojmo više govoriti paušalno o pola milijuna. Oni koji su bili u vojsci, koji su bili u ratu, znaju recimo da je samo u vrijeme "Oluje" bilo preko 200 tisuća ljudi pod oružjem, a vrlo lako će se dokazati i matematički da ih je skoro pola milijuna pozvano u rat. Da li su svi bili na fronti? O tome treba razgovarati ali kroz zakonske odredbe. Hvala lijepa. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolegice. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolege mogu vam odgovoriti svima koji su se javili i koji su mi replicirali. Ponovila bih da se stvara ovisnički koncept kakav se odnosi prema braniteljima, da branitelji stvarno trebaju i psihosocijalnu pomoći više nego što je do sada bila, a najvažnije što trebaju branitelji, a to je istina o Domovinskom ratu.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo htio sam se osvrnuti zapravo na navod uvažene zastupnice slijedom kojega bi zapravo mogao se steći dojam da su novčana davanja tako bila potrošena uzalud, negdje poprčkana itd. Treba vrlo jasno reći, ta novčana davanja su dana braniteljima da se pomognu, da mogu funkcionirati, da oni koji su zapravo izgubili mnogo u ratu pa i najviše u ratu mogu normalno kasnije živjeti. Prema tome, nisu ta sredstva bila bačena u vjetar. Ona su itekako korisno potrošena i ja mislim da je to jedno veliko dostignuće Hrvatske države da su ta sredstva otišla braniteljima. Naravno, uvijek možemo diskutirati o tome jel se moglo više napraviti jel se moglo bolje napraviti ali samo želim s jedne strane vrlo jasno reći da ona nisu utrošena ni u šta drugo nego upravo pomoć braniteljima. međutim što me moram priznati malo zasmetalo je isto jedna stalna mantra koju slušamo, a to je da je bivša vlada i tu nešto krivo napravila. Iako mi zapravo zabravljamo o izvješću o 2011.godini dakle izvješću koje je napravljeno tijekom uprave te bivše vlade i koji koji zapravo svi prihvaćamo kako stječem dojam iz ove diskusije. Međutim, ponovno je ta mantra o tome da je bivša vlada ostavila ne znam sveopći nered, strahotu itd. i moram samo zaključiti da fala Bogu postoji pojam bivša vlada jer kada ne bi postojao taj pojam bivša vlada očito ne bi postojao

interpretirali moje izlaganje. Ja nisam rekla da su materijalna davanja otišla negdje drugdje, dapače, materijalna davanja trebaju biti. Međutim, ja sam u svemu tome uspoređivala stavke iz izvještaja je vidljivo pa sam usporedila koliko se odvojilo za recimo stambeno zbrinjavanje, koliko se izdvojilo za zapošljavanje jer kada pričate sa braniteljima kada vam svaki dan dolaze u ured pa traže posao gdje im je to jedna od najvećih briga, upravo zbog toga sam uspoređivala takva materijalna davanja i mislim da ste me krivo interpretirali. A o tome kako su se kupovali glasovi, dovoljno je čuti isto tako riječi branitelja. Ponavljam, braniteljima treba istina i to smo dužni napraviti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom, zastupnica Ruža Tomašić. Izvolite kolegice. **Tomašić, Ruža (HSP AS)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Pa evo ja se neću osvrtati o ovim brojevima što je do sada bilo, što je napravljeno i to smo već čuli nekoliko puta. Ja ću se malo osvrnuti o ovom nepravdama koje se događaju braniteljima. kao i u drugim sferama života u Hrvatskoj i tu se događaju nepravde. Imamo npr. branitelja koji sada doktorira koji nema ništa za jest, koji je tražio od Vlade da mu pomogne. Ništa mu se ne pomaže iako mu se obećava. Dakle, ne može doktorira dok ne sakupi nekakav novac. Ima majku koja je slijepa koja mu također ne može pomoći. Ili imamo udovicu branitelja koji je umro od srčanog udara prije par mjeseci, ona je sve skupa dobila zastavu i 2 tisuća kuna. Ima maloljetno dijete. Socijalne slučajeve su zatvorile sve accaunte tako da ona ne može doći do novaca da plati struju ni da kupi tom djetetu hranu. Tu isto mi je žao da braniteljske udruge bar nisu na to reagirale. Ili kćer poginulog branitelja koja je i sama završila fakultet, bez pomoći ikoga, ali koja nigdje ne može naći posao jer uvijek naravno netko drugi ima većeg sveca zaštitnika. U Americi su npr. veterani Drugog svjetskog rata doškolovani i postavljeni u upravna vijeća i nadzorne odbore državnih tvrtki i te su tvrtke tada ostvarile najveći rast gospodarstva u američkoj povijesti. A naše vlade su branitelje umirovile, neke bez razloga ili potrebe i onda se čudimo što jako puno branitelja oboli od PTSP-a. Pa što oni imaju ako su umirovljeni, bez posla. Imaju nekakve mirovine, dolaze u kafić, svaki dan se sastaju, pričaju o ratu. Pa zatvorite jednog od nas u taj kafić mjesec dana da to slušamo, i mi ćemo oblit od PTSP-a. Dakle, trebali smo tim braniteljima omogućit nekakav rad, a ne ih osudit na takvo propadanje. propadanje. Tu pomalo krivim i hrvatske branitelje jer mi imamo negdje oko 1106 registriranih braniteljskih udruga. Mi jako dobro znamo da svaka vlada ne želi jednu jaku krovnu udrugu koja će sa Vladom biti partner. Da mi imamo jednu krovnu udrugu koja možda ima milijuna branitelja, nijedna Vlada nijedan zakon ne bi mogla provesti ili predložiti da sa tim braniteljima ne razgovara. Ja upozoravam branitelje ili nas sve da smo mi dobili ovu jednu borbu, ali da ovo je samo jedno poluvrijeme rata, a ovo drugo poluvrijeme je bez oružja i još je puno opasnije. Tu se želi naime izjednačiti žrtvu i agresora, a u nekim suđenjima žrtva je postala agresor. I tako Hrvate se želi kao genocidan narod koji ne bi trebao imati pravo da sam odlučuje o svojoj budućnosti i treba nas se osudit da imamo nekakvog mentora. I nažalost, do sada nijedna vlada nije reagirala jasno, decidirano i odlučno u obrani Domovinskog rata, nijedno ministarstvo prosvjete do sada nije izričito tražilo da u hrvatskim udžbenicima u osnovnoj školi da se točno uči o vrijednostima istine o Domovinskom ratu. Imamo tu i maloljetne branitelje kojih ima negdje 3200 koji su već četiri puta pokušavali dobiti status hrvatskog branitelja i čudim se da to vlade do sada nisu riješile jer to Vladu ne bi ništa koštalo, a svi ti mladi ljudi imaju svoj život, imaju posao, ne traže ništa, traže samo moralnu satisfakciju. Dakle, ni tu se nije moglo izaći u susret braniteljima. se okrenemo ponovo da vidimo što se događalo, kako i na koji način, na koji način možemo pomoć, na koji način možemo doista svi ovaj obrambeni Domovinski rat pretvoriti u ono što je, da nam drugi ne sole pamet i da nam drugi ne zapovijedaju kako ćemo živjeti u svojoj vlastitoj državi. Hvala lijepo.

U raspravama većine klubova dominirala je statistika. Brojke, milijardi i milijuni dobro zvuče, zvuče gotovo gordo, statistika može biti velika varka, statistika znamo to dobro je često velika laž. Statistika je suhoparna i bezosjećajna, nema u njoj emocija, nema u njoj suštine. mi nismo ovdje da bismo iznosili, podupirali ili osporavali brojke, nismo ovdje samo zato da bismo raspravljali o zakonima te ih izglasavali, u većini slučajeva preglasavanjem donosili sudbonosne zakone i time preglasavali logiku i pamet. Mi ovdje u Saboru trebamo ne samo govoriti o nepravdama, već nam je obveza nepravde ispravljati, a nepravde prema braniteljima su svakodnevne. One čak nisu ni u statistici. Svaka ta za statistiku mala, zanemariva nepravda onome kojemu se čini velika je kao svemir. Pitajmo se kao se ti branitelji osjećaju, zar pristajemo da postoje branitelji prvog i branitelji drugog reda, oni branitelji koji svoja prava ne mogu ostvariti. Nepravde nas sve trebaju boljeti. Tek kad budemo suosjećali s onima kojima se čine nepravde biti ćemo na dobrom putu. Kao što trebamo vrištati jednako glasno na zlokorištenje slabosti društva, zbog nezainteresiranosti države, zbog korupcije, korupcijske naravi bivših vlasti na lažno predstavljane, trebamo vrištati na one koji se predstavljaju braniteljima, a to nisu. Takvih ima, koliko? Ništa se ne čini da saznamo koliko takvih lažnih branitelja ima. Nepravde su i prostituiranje činova, dodjela visokih činova sportašima, pjevačima, novinarima, političarima koji to nisu zaslužili. Nepravde su i odlikovanje onima koji to nisu zaslužili. General Vladimir Zagorec odlikovan je za borbena djelovanja, a ratište je vidio samo na televiziji. Oni koji su trebali dobiti odlikovanja nisu ih dobili, neki čak nisu dobili ni status branitelja. Govoriti o braniteljima samo kroz brojke, kroz visinu mirovina i pripomoći podcjenjivanje je branitelja, podcjenjivanje je suštine njihove borbe. Branitelji ne trebaju više novca već trebaju više digniteta. Nisu se branitelji borili za više novca već za dostojanstvo. Nisu se borili za osobno bogatstvo, već za osobno dostojanstvo, ali prije svega za dostojanstvo Hrvatske. Nije riječ dakle o novcu ili nije riječ samo o novcu, o mirovinama, o privilegijama, već o pravdi i o pravednom društvu. Branitelji su prvi spremni dijeliti sudbinu sa svojim narodom jer oni su se borili za svoj narod, borili su se u vrijeme kada su tajkuni uz pomoć političara krčmili Hrvatsku. Znate dobro onu izreku "nekom imetak, a nekom metak". Omalovažavanje je branitelje tretirati isključivo kao korisnike proračuna. Treba naravno ispravljati nepravde i prema onima koji ne mogu ostvariti svoja prava, a bili su branitelji. Odnosimo se s poštovanjem prema udovicama hrvatskih branitelja, prema djeci branitelja koji stipendije dobivaju na kraju školske godine. Prije je netko rekao da je samoubojstava među braniteljima manje od hrvatskog prosjeka. To je opet samo puka statistika. Jesmo li dovoljno učinili da spasimo barem iti jedan život branitelja, jesmo li gluhi kad branitelji traže pomoć. Ovu danas iznijetu statistiku nije teško ni prihvatiti, a niti odbiti. Ali ne smijemo pristati da branitelje tretiramo samo kroz materijalna prava jer oni, ponavljam, traže osobno dostojanstvo i dostojanstvo društva. Jedan od najvećih grijeha politike su instrumentalizirani branitelji, branitelji kojima politika manipulira. To je omalovažavanje onoga za što su se branitelji borili, onoga što su branitelji učinili za Hrvatsku. Hvala. Hvala vama. Na ovo vaše izlaganje ustaje se s dvije replike. Prvo uvaženi zastupnik Miroslav Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Vukšić nije govorio u brojkama ali je isto iznio jednu ocjenu koja implicira kako ima puno previše branitelja koji to nisu, odnosno drugi koji dovode u pitanje ovu brojku od 500 Definicija branitelja proizlazi iz karaktera Domovinskog rata. Da je bio obrambeni rat. Ja bih htio samo podsjetiti da je ako se ne varam 15. ožujak ožujak Spomen dan na Narodnu zaštitu. Na web stranici Hrvatskog sabora stoji da je u Narodnoj zaštiti '91. godine bilo 260 tisuća ljudi. Drugim riječima i oni su dio braniteljske populacije, pogotovo zbog toga što je '91. godine sve do 10. mjeseca, odnosno 9., 10. mjeseca kada dolazi do formiranja Ministarstva obrane i službene ove mobilizacije to bila jedina forma obrane od agresije na Hrvatsku. Ako uzmemo tu brojku i brojku od 200 tisuća ljudi samo za vrijeme Oluje teško da će ta brojka, da može ta brojka od pola milijuna ljudi koja je braniteljska, danas evidencija braniteljske populacije biti drukčija nego što jeste. To što možda ima pojedinačnih koji su se time okoristili ne daje nam pravo za paušalne ocjene da braniteljsku populaciju i ovu brojku proglašavamo lažnim braniteljima.

isto tako moju paušalnu ocjenu svojom paušalnom ocjenom okarakterizirali. Prije svega niste ničim potkrijepili da je 500 tisuća osim svojim iznošenjem brojkama s tim da podsjećam da je i predsjednik Franjo Tuđman govorio o znatno manjem broju hrvatskih hrvatskih branitelja. Druga stvar, ja nisam kvalificirao koliko ima lažnih branitelja ja sam rekao da ima, a da ništa ne činimo da utvrdimo koliko ima. I upravo to sakrivanje brojki dovodi možda i do zabluda. Neki dan sam sjedio na ručku ovdje dolje u restoranu sa dva branitelja, hrvatska branitelja iz različitih stranaka i oni su mi samo nabrajali koliko poznaju branitelja koji su lažni, koliko poznaju branitelja koji su dobili nezasluženo činove, koliko poznaju branitelja koji su napisali lažne ratne puteve. Prema tome, ja iznosim da dojmove jer nemam nikakve čvrste argumente za nešto drugo. Sve se čini i ona bivša vlast, a i ova današnja vlast čini sve da i dalje budemo u zabludama i da i dalje ocjenjujemo i donosimo stavove na temelju 500 tisuća. Pa utvrdimo jedanput je li stvarno bilo 500 tisuća branitelja, objavimo popis branitelja, promijenimo zakone koji će omogućiti da Registar branitelja objavimo i tada ćemo znati sasvim sigurno točan broj jer će se utvrditi oni koji stvarno nemaju zbog čega biti na tom popisu. Na osnovno izlaganje zastupnika Vukšića sada će replicirati poštovani Ivan Grubišić. Ja bih spomenuo kao metodski pristup da i problemu branitelja u ovom Domu treba pristupiti što su rekli stari Latini sine ira et studio – bilo bez mržnje, bilo bez otpora, bilo bez hvaljenja činjenice moraju biti argumenat i logika i racionalnost. Slažem se sa kolegom Vukšićem da je manipulacija sa braniteljima jedno veliko zlo koje poprima jednu epidemiju i korištenje s braniteljima to je najmanja usluga i najgore što se može braniteljima dogoditi. Drugo, sama riječ branitelji Domovinskog rata ili pojam kaže se isto da bene docet qui bene distinguit – tko dobro zna stvari razlikovati on će ih dobro i riješiti. Pitanje branitelja stvarno se postavlja kao jedno od važnih pitanja u hrvatskom narodu i dok se o tom ne ne izjasni i ne dozna relevantne podatke o broju branitelja, o kategorijama onih kojih su bili na granici da i dadu život te su dali život i oni koji su bili dva dana mikrofon si uključite. Tu bi trebalo imati neke kriterije po kojima bi se kategorizacija napravila, ali ona je nužna da ovaj narod dobije pravu informaciju i da na pravi način pristupi broju i ulozi Hvala vama. Na repliku će odgovoriti Branko Vukšić. Da, kada bi se objavio i popis branitelja, odnosno Registar branitelja tada bismo sasvim sigurno vidjeli koji su to branitelji koji su bili na prvoj crti, branitelji koji su se borili za Domovinu oružjem i oni koji su sasvim sigurno **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Pojedinačnu raspravu nastavljamo izlaganjem poštovanog Ivana Šanteka. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege. Evo moram priznati da sam na početku bio malo razočaran kada je počela ova rasprava iz razloga što je ova sabornica bila popunjena s dvadesetak zastupnika, baš sam brojio, a smatram da je ovo tema, koja je još uvijek važna i koja je vrlo aktualna. Isto tako imam namjeru na početku pohvaliti ovo izvješće kao detaljno i pregledno po svim poglavljima zakona, pa mi je žao što i ministar nije ovdje s nama da mu to osobno kažem. Samo izvješće ima jedan sažetak, koji su nazvali rekapitulaciju, pa evo suma svih tih sažetaka je da je ministarstvo prošle godine radi provođenja ovog zakona izdvojilo preko 5 milijardi 817 milijuna kuna. To je zaista jedna velika brojka, kao što smo čuli, čak i Ministarstvo obrane nema toliki proračun. Međutim, za nas koji dolazimo s područja posebne državne skrbi, koji smo hrvatski branitelji, koji smo dali sve za stvaranje Hrvatske države, ova je brojka, vidimo kao cijenu koju još uvijek Republika Hrvatska plaća kao cijenu agresije na njezino područje, na njezin teritorij. I te su brojke, dakle brojke bez program obnove i povratka koji isto tako koštaju možda čak i više. Želio bih nekoliko riječi reći o poglavlju iz ovog izvješća, koje se zove psihosocijalna pomoć, a na koje je potrošeno skoro 11 milijuna. Ono što zaista na neki način brojkama impresionira da je Centar za krizna stanja koji je osnovan odlukom Vlade imao ukupno 225 974 intervencije, za 59642 korisnika. Evo i te brojke, koliko god neke kolege nerado se služe brojkama, moramo ih reći da bi ustvari vidjeli koja još uvijek trauma tih ljudi i koliko još oni uvijek imaju potrebu da se nekome obrate. I sva sreća je da postoji taj Centar za krizna stanja, da bi se imali kome obratiti. Jer inače imamo situacije, ako ljudi nisu dovoljno informirani da mogu se obratiti tome centru, da pokušavaju tražiti pomoć negdje drugdje i ta pomoć u svakom slučaju nije adekvatna. Prije 2 dana jedna udruga koja se bavi, kako ona kaže velikim problemom sukoba na ovim područjima, obilježila je UN-ov međunarodni dan podrške žrtvama mučenja, dakle 26. lipnja je bio taj dan. I ta udruga je organizirala jedan okrugli stol sa temom, koje će prilike intervenirat kao ratna trauma, stvara osjećaj ogorčenosti. Govorili su ugledni psihijatri, čak i jedan psihijatar iz Ministarstva hrvatskih branitelja. I tada je u toj raspravi, na tom okruglom stolu prema novinskim izvješćima upozoreno kako terapeuti sve više zapažaju sindrom ogorčenosti kod žrtava ratnih trauma i tortura u Hrvatskoj. ili skraćeno PTED, je relativno nov psihijatrijskih pojam, pa prema Wikipediji ga je formulirao 2003. godine Njemački psihijatar Michael Linder koji je ovako opisao ITED kao utjecaj na psihu, citirat ću: "Pacijent osjeća da ga svijet nepošteno tretira. Taj osjećaj kompleksniji od ljutnje, spaja ljutnju i bespomoćnost i stvara želju za osvetom.", završen citat. Evo upravo takav osjećaj su imali i hrvatski branitelji isto tako 26. lipnja, prekjučer ove godine. 26. lipnja obilježavala 21 obljetnica oružanom otporu hrvatskih policajaca u Glini i taj je događaj pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora. I predsjednik Hrvatskog sabora u 5. sazivu, i predsjednik u 6. sazivu, i predsjednik Hrvatskog sabora u 7. sazivu su pokrovitelji ove manifestacije. Međutim, vjerujem da i neki od vas koji sjede ovdje u ovoj sabornici će reći da nisu čuli za taj događaj. Radi se dakle o događaju od 26. lipnja 1991. godine kada je samo nekoliko sati nakon proglašenja suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske napadnuta Policijska postaja u Glini. Napale su ih martićevci koji su dovezeni u vozilima iz Kinina, iz logora u Olubiću i napadnuta je policija u Glini kao simbol novo uspostavljene samostalnosti Republike Hrvatske. Ta borba je počela u 5 sati ujutro i trajala je do 8.15. Bilo je poginulih, jedan mladi čovjek od 20 godina, mladi policajac je poginuo, četvorica ranjena, dvojica gardista koji su došli nakon toga u pomoć. 16 policajaca je zarobljeno, odvedeno u logor u Knin, gdje su mučeni, zlostavljani, evo nažalost i ja sam bio jedan od te šesnaestorice. I ono što čovjek može doživjeti od drugog čovjeka, to zaista nije da se govori na javnom mjestu kao što je ova sabornica. I ti policajci su imali sreću, da su razmijenjenu za onu plitvičku skupinu, 14. kolovoza 1991. godine i ti isti policajci svi su se vratili u postrojbe u Ministarstvo unutarnjih poslova i u postrojbe Hrvatske vojske kad je ona formirana. Međutim, i prekjučer 21 godinu poslije upravo taj osjećaj ogorčenosti je nazočan među tim ljudima. Jer unatoč ubijenom policajcu, unatoč ranjenima, unatoč zatočenima i mučenima nije podignuta optužnica za taj događaj za taj ratni zločin. Međutim, pored ogorčenosti postoji i još jedan teži osjećaj, a to je bol. Bol jer je te iste 1991. godine samo na području tadašnje općine Glina ubijena su i djeca. U selu gornje Jame, u općini Glina tadašnjoj, ubijen je dječak, njegova majka, djed i baka i ostali mještani. U Glinskom novom selu ubijena je djevojčica, njeni roditelji i 30 mještana, niti jedan nije pronađen. Od obitelji te djevojčice ostao je samo brat koji je, kao se ono kaže sam na svijetu, kolika je njegova bol. U selu Jošrica ubijena je maloljetna djevojka i svi mještani koji su zatečeni u tome selu. Niti jedna optužnica nije podignuta ali zato je prije nekoliko mjeseci Boro Mikelić, bivši tzv. premijer tzv. Republike Srpske Krajine na hrvatskom sudu oslobođen optužbe. Još uvijek se ne zna da li će i hoće li uopće biti Dragan Vasiljković, kapetan Dragan izručen Republici Hrvatskoj, njenom pravosuđu, a Stevo Plejo, zapovjednik logora u Kninu u kom su mučeni, ne samo ta skupina ratnih zarobljenika iz Gline nego i još stotine poslije u Kninu. On je bio svjedok Mili Martiću i to svjedok obrane na procesu u Haagu. Evo kao što ste primijetili ograničio sam se na jedno vrlo usko vrijeme to je 91. druga polovica te godine i na jedan vrlo uski prostor, a to je područje današnjeg grada Gline. I vidimo u stvari da ovaj sam zakon i sva prava hrvatskih branitelja koja proizlaze iz toga zakona i sva ta materijalna davanja koja Hrvatska država daje u stvari nije dovoljna da se potisne taj osjećaj ogorčenosti. Ali kao što je i kolegica u svojoj raspravi u replici govorila najvažnije je da se utvrdi istina o Domovinskom ratu, ali rekao bih i još nešta. Ne samo istina, nego i pravda jer upravo ova djeca iz glinskog područja, ali ne samo iz glinskog područja jer ima slučaj i u Bačinu općina Majur i na nizu još mjesta u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje su ubijena djeca. Mislim, ako išta treba biti prioritet hrvatskog pravosuđa da su to upravo ti slučajevi koji evo na žalost i 21 godinu nakon svega nisu riješeni.

na tragu ovog vašeg rekao bih pomalo i tužnog izlaganja i žalosnih činjenica koje bole i istinu i pravdu i koje bole hrvatske branitelje i cijeli hrvatski narod moram dodati da je od nepoznatih pod navodnike počinitelja, bombardiranja Slavonskog Broda poginulo 200 civila. Ne vojnika, 200 civila među kojima 28 djece. Za to djelo nikada još evo 20 godina nakon, od 92. godine, dakle to je bilo u svibnju 92. godine kad su poginula djeca u dječjem vrtiću, u dječjem vrtiću u dobi, dakle vrtićka dob i ostali u školskoj dobi do 14 godina. 28 djece je poginulo u Slavonskom Brodu, nikada nije podignuta optužnica. To boli građane Slavonskog Broda, boli cijeli hrvatski narod jer tu činjenicu, tu istinu ipak građani Broda i oni koji tamo žive pronose diljem Hrvatske ali na žalost optužnica nema pa makar se protiv nepoznatih počinitelja, iako mi dobro znamo tko je bio zapovjednik banjalučkog korpusa u to vrijeme kada je bilo bombardiranje. Hvala lijepo. Na repliku odgovara cijenjeni Ivan Šantek. imamo potrebu svi mi koji smo sudjelovali u Domovinskom ratu govoriti tim više što imam nekako osjećaj, da kako vrijeme prolazi tako sve više se zaboravljaju na ove drastične slučajeve. Ali smatram i slažem se s vama da upravo ovi slučajevi u kojima su djeca stradala trebali i morali biti prioritet pravosuđa jer za to ne postoji nikakav izgovor. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Naravno izvješće koje je pred nama je i tu dijelim mišljenje većine ostalih kolega korektno. Ali kao što je već bilo rečeno više puta ono iznosi zapravo brojčane podatke, iznosi materijalne izdatke itd. Naravno, izvješće teško može sadržavati ono što mnogi od nas osjećaju, a to je da zapravo se Domovinskom ratu i onim ključnim sudionicima Domovinskog rata a to hrvatskim braniteljima pridaje nekako u stvarnosti, u životu, a to i oni osjećaju i mnogi kolege su to rekli sve manje i manje pozornosti. Da je tome tako svjedoci smo i ovdje. Sjetimo se tko je bio u ovoj dvorani prije jedno dva sata tu je bilo negdje otprilike jedno 4, 5 kamera. Sada tih kamera nema. U dvorani nas ima manje nego jedna trećina Sabora, više od dvije trećine nisu ovdje, pa i to zapravo na neki način odražava odnos prema ovoj temi. Ja se slažem sa onim što je rekao i uvaženi zastupnik Vukšić da branitelji ne trebaju više novaca, ali da trebaju više digniteta, a na drugi jedan to način je rekao i kolega Šantek koji je rekao da zapravo nije stvar u novcu da bi se na neki način izbrisao onaj osjećaj marginalizacije, osjećaj zaborava koji se sve više kao jedna magla na neki način spušta na pojam Domovinskog rata i na hrvatske branitelje. Zašto je tome tako vjerojatno bi odnijelo previše vremena, ali imamo cijeli niz primjera. Lako za nas koji smo sudjelovali u Domovinskom ratu ili bar živjeli u to vrijeme. Međutim, što je sa generacijama koje dolaze iza nas? Na koji način mi prenosimo istinu o Domovinskom ratu njima? Pa evo pogledajte u osnovnoj školi povijest 20 st. uči se u osmom razredu i postoje naravno udžbenici povijesti koji se bave poviješću 20 stoljeća. Danas sam slučajno pogledao jedan od tih udžbenika i od 244 stranice koliko ta knjiga ima šta mislite koliko je posvećeno tom ključnom razdoblju hrvatske povijesti, dakle Domovinskom ratu u kojem je stvorena slobodna, neovisna Hrvatska država. Dakle, sve ono što mi danas imamo. posvećeno je 5 stranica, međutim od toga najmanje 2 zauzimaju fotografije, a onda još 2 su zapravo citati iz raznih pisama i knjiga gotovo isključivo stranih novinara koji su u to vrijeme bili u Hrvatskoj i koji su onda pisali o Hrvatskoj. Dakle, to su citati iz kojih naša djeca uče o Domovinskom ratu, pa ću vam pročitati jedan od tih citata. „Kako je rat eskalirao u dijelovima Hrvatske pod nadzorom hrvatskih vlasti raslo je nepovjerenje prema srpskom stanovništvu, bilo je otpuštanja s posla, deložacije iz stanova, uništavanje imovine pa čak i ubojstava. Iz tih se dijelova Hrvatske iselilo više desetaka tisuća Srba. Svaki Srbin se ovdje osjeća ugroženim od svih od srpskih kao i od hrvatskih ekstremista". Dakle, to su najvažnije činjenice koje naša djeca uče na tih bijednih otprilike dvije stranice teksta o Domovinskom ratu. Odnos prema Domovinskom ratu se vrlo jasno iščitava iz toga svega skupa jer takav dojam će imati djeca budući budući ljudi o Domovinskom ratu. Čitajući novine, gledajući TV, medije, sustavnim namjernim prešućivanjem brojnih činjenica o Domovinskom ratu koji postoje koje su jasne. Evo kolega Šantek je upravo naveo samo neke od njih, jedan mali, mali segment jednog malog djelića Hrvatske, jednog malog vremenskog razdoblja iz te iz te skore hrvatske povijesti. Dakle, sustavnim i namjernim prešućivanjem brojnih činjenica o Domovinskom ratu s jedne strane, a isticanjem savko toliko negativnosti koje su se dogodile i koje nitko ne niječe, naša mladež zapravo se na neki način niječu te veličanstvene pobjeda kojima je od najboljih sinova stvorena slobodna Hrvatska. Što će imati kakva će biti posljedica toga? Nedvojbeno će biti da za jednu ili dvije generacije će spoznaja o Domovinskom ratu u svijesti ljudi završiti negdje ili na razini nekakvih spoznaja o 2. Punskom ratu ili nekom sličnom ključnom događaju za hrvatsku povijest s jedne strane ili će s druge strane zapravo ti mladi ljudi imati jedan nelagodan osjećaj da se radi o nekom sramotnom ili barem sumnjivom razdoblju hrvatske povijesti. I budimo svjesni, to je okruženje koje se stvara posebice zadnjih decenija otprilike oko Domovinskog rata, a čini mi se da svi mi skupa a morali bi ne činimo niti izdaleka dovoljno da se to ne perpetuira da se to ne nastavlja, da to ne postane nešto što će postati jedna apsolutna istina. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Imamo prijavljene dvije replike na ovo izlaganje. Prvo uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Kolega Reiner točno ste primijetili i detektirali problem. naime, radi se o organiziranom dobro visoko sofisticiranom zatiranju saznanja o slavi Domovinskog rata i dostojanstvu hrvatskih branitelja. Vrlo, vrlo mudro to netko izvodi. Ne bih imenovao tko ali ako piše to u udžbenicima i ponavljam što piše autora i potpisnika ministra koji je odobrio taj udžbenik za 8. razred u kojem piše ne znam da li ste slušali rekao temeljem rasprave gospođe Šimac-Bonačić da je uzrok Domovinskog rata upravo otpuštanje pojačano Srba s posla i pojava radikalnih četničkih skupina u Srbiji. Jedina definicija nastanka Domovinskog rata. Pa zar ima uopće neradikalnih četničkih skupina? To je ovako jedno pitanje koje proizlazi iz ovoga. Nadalje, u tim udžbenicima nigdje se ne spominje prvo spaljeno selo u Slavoniji Ćelije, ne spominje se ni Škabrnja, ne spominje se ni 12 redarstvenika ubijenih u Borovu egzekucijom, likvidacijom i mučenjem. A bili smo u Borovu Selu ove godine i 100m od spomenika visi ona ista zastava pod kojom su ratovali oni koji su ubili ove naše redarstvenike. Istovremeno ili na istoj lokaciji 300m dalje postoji spomenik vojvodi Vukašinu Šoškočaninu koji i dan danas u ovoj našoj državi Hrvatskoj državi uredno stoji i uredno mu se donosi cvijeće na isti dan kada mi dolazimo u Borovo Selo obilježiti mučku pogibiju 12 naših redarstvenika. To je ono o čemu treba ovdje, ovo izvješće što reče Milas o materijalnim izdacima itd. može se raspravljati štošta u njemu, ali ovo je srž toga problema. Dakle, ovo je ono što i vi evo ste rekli u svom izlaganju, a još ću i ja dodatno naglasiti kada budemo evo sada na redu.

Ovo što ste vi gospodine Reiner spominjali vezano za udžbenike, apsolutno stoji i apsolutno podržavam to da to treba mijenjati, ali to možemo samo mijenjati samo mi. Ne možemo optužiti ni Srbiju ni ne znam koga da krivo piše u našim udžbenicima kako ćemo učiti našu djecu. Ali stvarno je nepojmljivo da naša djeca uče tako malo i tako ustvari i pogrešno. Imam kćer koja ide u osnovu školu i moram priznati da mi je ovo stvarno sam sebi stavljam kao kritiku da nisam pogledao udžbenik njezin iz povijesti, ali mislim da bi o ovome trebala konkretna Vlada i svi čuti ovaj dio rasprave i povest računa o tome da ipak hrvatski udžbenici hrvatsku povijest moraju prikazivati u drugačijem svjetlu a ne 5 stranica od kojih je 2 stranice u u fotografijama, 2 stranice u nekim citatima stranih novinara. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. U raspravu će se sad 10 minutnim izlaganjem uključiti poštovani zastupnik Boro Grubišić. Ja ću samo nastaviti ovo što sam započeo u replici gospodinu Reineru, kolegi Reineru. Naime, kada sam bio osmoškolac škola mi je nosila naziv "Ivo Lola Ribar". Tada još živući otac Ive Lole Ribara je svake godine dolazio na dan kada je u Glamoču ubijen Ivo Lola Ribar. Ne zna se od koga još uvijek, da li od partizana ili od četnika ili od nekih drugih neprijatelja. Dakle, na taj dan je dolazio Ivan Ribar i pričao o svojim sinovima i životu svojih sinova Jurice i Ive. Inače su bili iz Đakova pa tko, ali dobro on je živio u Beogradu. Postavljam pitanje, dolazi li danas itko od hrvatskih branitelja koji su bili na prvoj crti bojišta da djeci u osnovnoj školi priča o Domovinskom ratu ili je to ikada organizirano u našem obrazovanju? Nemoj ti Đakiću klimat kad znam da nije. Dakle, hrvatska ima svoje svetinje, ima svoja ratišta i ima svoja stratišta. Stratišta kažem. Kada je ekskurzija organizirana jedne škole bilo osnovne ili srednje da obiđu te hrvatske svetinje? Idu u Barcelonu idu na Ohrid i ne znam kud sve idu ali nikada da obiđu našu počevši od Udbine, pa da ne spominjem sve ono dalje. Pa makar odu u inozemstvo, u Bečko Novo Mjesto gdje su ubijeni naši junaci Zrinski i Frankopan. Ali ovdje danas je pred nama Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za 2011.godinu u kojem se govori o ostvarivanju prava jednokratnih pomoći, stambenog zbrinjavanja, poboljšanja kvalitete života, prava iz mirovinskih osiguranja, prava iz zdravstvenog osiguranja, automobili za hrvatske vojne 100%-tne invalide prve skupine, besplatni udžbenici za djecu, carinske i porezne olakšice što sve skupa iznosi 5 milijardi i 800 milijuna kuna ili negdje manje od 5% hrvatskog proračuna. Moj kolega Đurović je zapravo dobro govorio i ja bih samo kao prilog njegovoj raspravi istakao i to da ovo zadovoljavanje, ostvarivanje tih materijalnih prava nastalih zapravo kao smišljenog plana nakon što je nakon što je provedena privatizacija i pretvorba u Hrvatskoj državi pa se ljudi nisu mogli vratiti na svoja radna mjesta, oni su ih izgubili trajno. trajno. A onda je osmišljeno eto mi ćemo to riješiti na ovaj način kao što je sada riješeno. Međutim, moram reći da ima tu zanimljivih činjenica. Imam i prijatelja, imam i poznanika koji ostvaruju invalidnost, bilo da su se zaista dogodili određeni incidenti gdje su ranjeni, ali ima i onih koji nisu nigdje ranjeni, a ostvaruju tu invalidnost pa imaju smanjen porez ili ga prije kompletno nisu plaćali, a zauzimaju radna mjesta potpuno jednaka kao da su potpuno zdravi. Dakle ta invalidnost nema veze, nema blage veze niti utječe na tzv. opću radnu sposobnost, iako sam ja mislio uvijek kad razmišljam o invalidnosti da ona utječe na opću radnu sposobnost. Nekako mi je bilo suvislo razmišljati na taj način, ali očito ne. Pa onda imamo i visoko pozicionirane lokalne dužnosnike, a i državne dužnosnike koji su visoko invalidni i ostvaruju određena prava, a zapravo se bave poslom u kojem bi se reklo da na osnovu onoga zbog čega su invalidi ne bi mogli obavljati te funkcije. I neke djelatne vojne osobe također, i oni u politici. Sad kad bih navodio imena i kada bismo imali objavljen registar onda bismo vidjeli, ne samo branitelja nego i ljudi koji po pitanju invalidnosti ostvaruju jasno određenu materijalnu korist, a uredno rade na svom radnom mjestu kao da nikad nisu bili invalidi, kao da ni u što nisu invalidi, dakle ni po kojem osnovu. To je zaista zanimljivo i čudno. Na stranici 19 piše da u ovom izvještajnom razdoblju za 2011. je bio ukupno uposlen u povjerenstvima dakle za vještačenje 61 liječnik specijalist u prvostupanjskom i drugostupanjskom liječničkom povjerenstvu i da je za te svrhe ukupno isplaćeno 55 milijuna i 146 tisuća tisuća kuna ili prosječno po jednom liječniku 85000 kuna godišnje. Iako znamo da oni rade i na, velika većina i na drugim radnim mjestima, a povjerenstvo je samo dodatni izvor prihoda. Dakle, ako je to 85000 kuna godišnje to onda iznosi oko 7000 kuna mjesečno 7000 kuna mjesečno ili 1000 eura. Ne bih komentirao ništa, samo bih iznio taj podatak pa neka oni koji slušaju, gledaju i vi ovdje o tome malo razmislite. Nadalje, kaže se da je ovdje to povjerenstvo razmatralo i dodatne zahtjeve, a a još uvijek ima zahtjeva i za utvrđivanjem statusa dragovoljca Domovinskog rata. Moram tu podsjetiti gospođu pomoćnicu ministrica, zamjenicu ili šta već je, točno funkciju, zamjenicu ministra, evo da se ispravim, da među tim zaista neriješenim slučajevima imate drastičnim slučajeva ljudi koji žive ja bih rekao i ispod granice ili ruba egzistencije, a da im već godinama ne rješava taj status. Ja ne znam tko su oni kojima se riješi, ali toliki broj neriješenih ima da mi nije jasno je li tu manjak kadrova ili želja da se to što više ospori i ne rješava. Među njima sam i jučer naveo, a i danas ću navesti imena onih koji se i obraćaju saborskim zastupnicima, pisao sam i osobno upit ministru, naglasio sam na gospodina Freda Matića i dobio nekakav odgovor da valjda će se razmotriti. Pa dokle će se razmotrit ako čovjek živi sa dvoje djece u Vukovaru sa 900 kuna i ženom koja mu je invalid npr. pitanje Ante Oršolića iz Vukovara. Ili pitanje Nikole Slobođana koji je u međuvremenu doživio moždani udar ili pak Jurića Stipe iz Badljevine kod Pakraca. Nadalje, u ovom izvješću ono što je zanimljivo je je stranica upravo ta 33 gdje se na dnu te stranice nalazi jedan grafikon, tablica, kako god hoćete, u kojemu se vide zaprimljeni predmeti u 2011. godini kojih je 3688 3688 za tu cijelu godinu. Dakle to nerješavanje zahtjeva, ja opet govorim o opravdanim zahtjevima, ta sporost zaista je i ta neefikasnost u tom ministarstvu je zabrinjavajuća. Blago rečeno zabrinjavajuća. Ili je pak nešto drugo posrijedi, u to ne bih ulazio. Ovo izvješće kao izvješće tehnički jasno da je prihvatljivo, ali se temeljem današnje plodne plodne i široke rasprave moramo zabrinuti jer Zakon o pravima hrvatskih branitelja nije samo zakon o ovim materijalnim usuzima, materijalnim pravima koji proizlaze iz prethodnih zakona i koje se poštuju i treba poštovati. Nego treba poraditi upravo na onome i što je gospodin Reiner govorio, dakle to dostojanstvo i to da naša djeca nakon jedne ili dvije generacije koje će izaći ne razmišljaju o Domovinskom ratu kao pa eto to je bilo nešto tamo tukli se po Balkanu i ne znam ni ja što, a što zapravo i želi i čemu teži i strano novinarstvo pa i mnogo jači politički krugovi u Europi naglašavajući i stremeći tome da je zapravo se radilo o građanskom ratu.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa netočan je navod kolege Grubišića da u nijednoj školi nikada nije održano predavanje o Domovinskom ratu. Naime, skupina skupina časnika Hrvatske vojske koji su u mirovini su certificirani za predavanja, poslali su svim školama i obilaze sve škole i evo Čavić Bruno pukovnik, Hren Alojz pukovnik, Valentino Rajković, Pero Bajam brigadir, Kruno Samoščanac učestalo su u školama i govore o Domovinskom ratu o operacijama sa prilagođenim materijalima koji mogu biti dostupni djeci kako bi ih upoznali kako je vođen Domovinski rat, tko je bio agresor, a tko je bio u obrani Domovine. Na izlaganje imamo prijavljene i tri replike. Prvo će replicirati poštovani Igor Češek. **Češek, Igor (HDSSB)** Kolega Grubišić je u svojoj raspravi naveo kako nitko djeci ne predaje nastavu u kojoj se dovoljno govori o istini Domovinskog rata i koliko je zapravo malo gradiva posvećeno Domovinskom ratu. Mene kolega Grubišiću baš zanima kako bi branitelji reagirali, odnosno kako gledaju na te udžbenike u kojima se sustavno zatire istina o Domovinskom ratu, kojima se spominje da su Srbi bili ugroženi u RH. Pa moramo to razjasniti jednom za sva vremena, pa nisu Srbi bili ugroženi oni su bili agresori. Hrvati su bili ugroženi. Ovdje se radi o hrvatskoj djeci, o hrvatskim sinovima. Mislim da je krajnje vrijeme da se posvetimo stvarno istini o Domovinskom ratu. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo sada prilike da odgovorite uvaženi Grubišiću, izvolite. Kako misle hrvatski branitelji? Pa ja vjerujem kolega Češek da vi imate puno kontakata sa hrvatskim braniteljima, a i sam sam među takvima, ali nisam invalid Domovinskog rata, misle jednako o tome, isto razmišljaju kao i vi koji želite da se istina o Domovinskom ratu bude istina koju će poštovati cijela Hrvatska. Replicirat će i cijenjeni Željko Sabo. iskoristiti ovu prigodu s obzirom da je gospodin saborski zastupnik rekao sporost rješavanja pomoći braniteljima. Vidimo u izvješću da je 57% više isplaćeno jednokratnih pomoći u 2011. godini. Mogao bih se pitati da li je to zbog izbora koji su bili ili je to zbog potrebe, ali ja u ovom trenutku želim reći da ta sporost nije sporost zbog toga što netko sporo radi ili što ne osjeća potrebu za te jednokratne pomoći ili da nekom se pomogne nego je sporost prouzročena zbog nedostatka financijskih sredstava. Nema toga, kao član odbora znam kolike su potrebe i koliko su veliki problemi braniteljske populacije koja živi u jako teškim uvjetima. Svaki zahtjev za pomoć je opravdan, ali vjerujte rješavanje ili nerješavanje, negativni odgovori teško je nekom napisati da netko ne može. Možda ako bi se napravili kriteriji kad se nema dovoljno novaca neko bodovanje, ali nadam se da ću u svom radu i u odboru i u Fondu za branitelje pokušati na neki način unaprijediti pomoć za hrvatske branitelje da bar bude pravedno koliko je moguće. Ali vjerujte, u sistemu kad se govori o visokim mirovinama ili kad netko percepciju takvu razvija u društvu imamo populaciju hrvatskih branitelja koji su nezaposleni i koji jako teško žive. I stavimo već jednom istinu, bar u ovom Hrvatskom saboru, svi imamo svoju istinu o Domovinskom ratu. I mislim da je ista, ali zašto to nije obveza u osnovnoj školi da tu istinu i kroz praktičnu neku nastavu i kroz dolazak u Vukovar ta djeca vide i da to bude obveza,

vaš da kažem i ratni put i sve ostalo, dakle nisam govorio o rješavanju jednokratnih pomoći nego sam govorio o rješavanju statusa ovih ljudi čija sam ja naveo, ajd na brzinu ću Nikola Slobođen, Anto Oršolić, Jurić Stipo. A što se tiče rješavanja, pa vi znate kako se rješavaju opskrbnine? Do lipnja ove godine, do kraja lipnja za 2012., a od siječnja do lipnja od čega će čovjek živjeti ne zna se. E, e to je to, a ta opskrbnina je tisuću kuna. Jel vam jasno da je tisuću kuna ta opskrbnina? Ali se ne rješava, ne ne donose se rješenja do lipnja tekuće godine. A od čega će taj branitelj iako je to zaista kriminalno malo tisuću kuna, što se može, ali 6 mjeseci je bez opskrbnine. onda dobije u lipnju zaostatke. Ali ne može on, treba živjeti od siječnja do lipnja bez ičega, bez ijedne kune. A vi ste kažete u odboru itd. Pa dajte promijenite to. Eto, hvala.

spomenuli ste iznos od 5 milijuna 146 tisuća koji je isplaćen prvostupanjskim i drugostupanjskim komisijama za vještačenje, odnosno liječnicima koji rade u tome. Ne znam, s obzirom da ste odustali od daljnjeg razlaganja tog dijela ostavili ste to na prosudbu i nama ovdje i svima onima ostalima koji su kompetentni za to ali po mome taj iznos bi bio kudikamo svrsishodnije korišten da se išlo sa izgradnjom, ne izgradnjom nego formiranjem jednog specijalističkog bolničkog centra isključivo za tu za tu populaciju, baš za branitelje. Mislim da bi to bilo kudikamo kvalitetnije. Nisam baš siguran da ovo ne bi moglo biti i dio nekog redovitog posla. S obzirom da imam još toliko vremena. Niste spomenuli, a izuzetno veliki problem ili sam ja prečuo, stambeno zbrinjavanje ljudi, odnosno onih koji su uvjetno rečeno stambeno zbrinuti, ali u stvari nemaju riješen taj status. Čak i u gradu Zagrebu imamo ljude koji su nepravomoćno, odnosno nezakonito u stanovima koji su vlasništvu lokalne samouprave, koji su u vlasništvu gradova. Ti ljudi nemaju riješen taj taj svoj status, s druge strane ni grad ni država ne rješavaju ništa. Čak je bilo i svojevremeno pokretanje postupka deložacije pa se od toga odustalo. Postoje objekti koje bi država mogla prepustit gradovima, lokalnoj samoupravi, a da na konto toga dobije ove stambene jedinice i riješi dio te populacije. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovorit će poštovani Boro Grubišić. Kolega Novak, ideja vam je izvrsna i vrlo prihvatljiva i o njoj bi trebalo zaista, oni koji su danas na vlasti razmisliti da se jedan, reko bih u starom nazivlju medicinski centra osnuje na nivou Republike Hrvatske za sve branitelje. Pa bi onda on bio nadležan i za ocjenu, i invalidnosti, i za liječenje i za sve ostalo što bi, dakle sveobuhvatni medicinski centar za naše branitelje. Međutim, neki su se drugi doktori pojavili koji su evo izmišljali i pisali nalaze, lažne nalaze za lažne invalide. Danas se vode mnogobrojni sudski sporovi, kazneni postupci protiv takvih. Međutim, ja nisam čuo nigdje je li ishod takvih sporova, ukoliko bude dokazano da je to djelo bilo učinjeno, i ukidanje prava koja su lažni stekli, dakle oni koji su bili zloupotrijebili i putem takvih doktora, neko je danas govorio o Narodnom radio. Dakle, i putem takvih doktora ostvario takvu lažnu invalidnost. Baš bih volio znati koliko je putem tih završenih i sudskih postupaka "skinuto", da kažem tako pod navodnike, tih nepravedno, nepravilno, amoralno ostvarenih invalidskih mirovina, amoralnih liječnika poput onih koji su vršili takve amoralne radnje i radili na stvaranju lažni invalida. Pravo na svojih 10 minuta sada dobiva uvažena zastupnica Nansi Tireli. Danas ovdje govorio o izvješću ministarstva i hrvatskim braniteljima, njihovim pravima, ali bi iskoristila ovaj prostor i vrijeme i ukazala na problem koji nismo riješili. Žao mi je iskreno što danas ovdje nema gospodina ministra Matića, da nam svima odgovori što je napravio i poduzeto on, a u ime Ministarstva branitelja, po pitanju silovanih žena u Domovinskom ratu. kada smo prije nekoliko mjeseci prisustvovali okruglom stolu u Vukovaru dao je obećanje da će se maksimalno zauzeti za silovane žene, odnosno da one dobiju status žrtve Domovinskog rata i da se temeljem toga procesuiraju sva nemila događanja. Nažalost po tom pitanju nemam nikakvog pomaka, kada je naše vlastito dvorište u pitanju, ali se svim snagama trudimo da sve u svijetu kao potpisnici Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a upozorimo kako su takva događanja kažnjiva i osuđujuća. Kao potpisnici spomenute rezolucije izradili smo nacionalni akcijski plan za njezinu provedbu od 2011. do 2014. godine, a tom istom rezolucijom osuđuje se korištenje silovanja i drugih oblika spolnog nasilja. Te se pozivaju države da procesuiraju odgovorne za spolno nasilje i osiguravanje zakonom predviđene zaštite za žrtve takvog nasilja. Rezolucija mijenja zakonodavno i političko okruženje u pristupu spolnom nasilju u oružanom sukobu određujući tako da je takvo nasilje taktika rata, za čije suzbijanje se zahtjeva plansko djelovanje. Primarnim ciljevima spomenute rezolucije iščitavaju se prava žena za vrijeme oružanih sukoba i procesuiranje zločina utemeljenih na spolu. Prema jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, ukupno je sudjelovalo 23 081 žena, od kojih 1103 imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida, a 127 žena sa statusom hrvatskog branitelja je stradalo. Također, hrvatska skrbi o 5334 supruge smrtno stradalih hrvatskih branitelja. Nacionalnim programom psihosocijalne i zdravstvene pomoći, o kome smo danas evo već ovdje dosta čuli od kolega, iz 2005. godine. Utemeljeni su centri za psihosocijalnu pomoć kao okosnica sustava psihosocijalne skrbi u domeni nepatoloških potreba, a to su pravna, socijalna, psihološka informiranje, i školovanja, zapošljavanje u svrhu psihosocijalne integracije korisnika. Centri su 2010. godine imali 57 304 intervencija, kojima je obuhvaćen i značajan broj žena. Tako je za supruge smrtno stradalih branitelja bilo pruženo 1168 intervencija, za supruge razvojačenih hrvatskih branitelja 2724, za supruge hrvatskih ratnih vojnih invalida 2303 intervencija, ali za silovane žene niti jedna intervencija, jer ih u sustavu još uvijek nažalost ne prepoznajemo. Za provedbu mjera u okviru nacionalno-akcijskog plana i zadanih ciljeva određeni su konkretni nositelji, to su Ministarstvo branitelja, obrane, unutarnjih i vanjskih poslova, pravosuđa, zdravlja između ostalog. Također, postavljeni su i rokovi za izvršenje tih mjera. Ciljevi i mjere koje nacionalni akcijski plan predviđa jesu prevencija, participacija, zaštita i postkonfliktni oporavak te provedba i praćenje. Drugi cilj u zaštiti, u postkonfliktnom oporavku, kako je navedeno u nacionalnom akcijskom planu jeste u provedbi zaštite prava žena i djevojaka, žrtava ratnih stradanja u Republici Hrvatskoj u cilju njihovog postkonfliktnog oporavka. To da sustavno prikuplja i analizira podatke o ženama i djevojkama u ratnim stradanjima i o posljedicama rata na njih, a nositelji toga jesu Ministarstvo branitelja i Ministarstvo zdravstva. Dakle, podcrtavam sustavno prikupljanje podataka. Ali navodim isto tako da nije dovoljno prikupljati podatke, nego iste treba i procesuirati. Danas imamo istinu da je zabilježeno tek 17 kaznenih postupaka u nadležnosti Županijskih sudova i to u Vukovaru, Osijeku, Šibeniku, Slavonskom Brodu i Sisku 11 ih je pravomoćno završeno i to 3 oslobađajuće presude, te 8 osuđujućih od kojih je 6 doneseno u odsutnosti optuženika. Drugim riječima, do danas su kaznu za ratni zločin silovanja izdržavala ili izdržavaju tek 2 počinitelja. Razlog tomu jeste nepovjerenje silovanih žena prema vladavini prava i nesenzibilitetu svih nas zajedno koji taj naš problem nikako da riješimo. I to uistinu jeste problem svih nas a ne samo njihov. Tako žrtve šute, šute stručnjaci i šuti pravosuđe. A DORH u svom priopćenju od prvog mjeseca ove godine navodi da ne zna za masovna silovanja. Tisuće iskaza silovanih žena leži u ladicama tog istog Državnog odvjetništva. Davno su one dale svoje iskaze, ali da bi zadovoljile pravdu moraju je zatražiti same, a to nam svakako nije na čast. Još nam je manje na čast to što smo potpisnici spomenute ovdje Rezolucije 1325 koja upozorava upravo na taj problem i s čijim smo se potpisivanjem i mi sami obvezali da te probleme rješavamo. Obvezali smo se da ćemo prikupljati podatke, da ćemo osposobljavati i pripadnike Ministarstva obrane kako postupati sa silovanim ženama u svim onim zemljama u kojima sudjelujemo kao članice NATO-a, promatrači i tome slično i s time se ponosimo. Iskazujemo te statističke podatke onako praveći se dosta važni. Ali na žalost ne obučavamo nikoga kako treba završiti i na kraju dovesti problem tisuće vlastitih silovanih žena. Kako možemo drugdje biti primjer kada je naša istina totalno suprotna dobrom primjeru. Dok god taj problem ostane otvoren ovakvo izvješće Ministarstva branitelja nikada neće moći biti potpuno i vjerodostojno, jer cijela jedna kategorija stradalih u Domovinskom ratu nije njime obuhvaćena, a to su silovane žene. I evo završit ću samo vezujući se na kolegu Šanteka koji je rekao da je ratna trauma nešto što izaziva sindrom ogorčenosti i otuđenosti onih koji su je prošli. Postavimo si pitanje je li biti silovan od agresora ratna trauma? Kada si budemo odgovorili onda ćemo valjda i shvatiti što nam je činiti i koliko smo tim ženama žrtvama Domovinskog rata svo ovo vrijeme dužni i pitamo se do kad ćemo im biti dužnici. Hvala lijepa. Na ovo izlaganje najprije replikom ustaje poštovani Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo, javljam se za repliku kolegici. i ja svakako podržavam da ovo izvješće nije dovoljno potkrijepilo činjenicu istine, a pogotovo kada se govori o ženama, istina danas je svakako riječ o braniteljima ali svakako i žene koje su pretrpile doista neugodna iskustva, a prije svega silovanja i sve ono što su im oni ljudi koji nisu želili Hrvatsku i koji su želili neku drugu državu činili. Imamo izvješća i pozive od čelnih ljudi koji danas sjede u Vladi, a da istovremeno nisu stali u obranu tih žena. I postavljam pitanje gdje su udruge da ne spominjem B.A.B.E. i sve one ostale koje se javljaju i koje su se javljale za daleko manje stvari izrečene, a pogotovo izrečene od ministrice Vesne Pusić koja je pozvala istovremeno te žene na gay prade u Splitu, da se nitko baš nije oglasio jer to je najveća uvreda koja je mogla doći od jedne osobe koja danas sjedi u hrvatskoj Vladi. To je takav bezobrazluk, to je takva takva jedna sramota da to može samo izreći osoba koja za to nema osjećaja, a još je i žena. Da li se stavila u poziciju istih žena koje su pretrpile logore, zatvaranja, silovanja i da li si je postavila pitanje kuda ona to njih poziva na jednu opću sramotu, a istovremeno da nije, a da istovremeno nije se zapitala kako i na koji način pomoći upravo silovanim ženama, onima koje su danas izgubile svoj ponos upravo zato što su to htjeli neki kojima nije bilo stalo ni do Hrvatske. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vam lijepa, vrijeme je isteklo. Replicirat će i poštovani Mladen Novak. Pa iskreno rečeno potpuno podržavam vašu raspravu, ali istine radi. U ovom ratu su se dešavale i druge grozote, pa između ostalog bilo je silovanja muškaraca. To je ono što na žalost nema, ne pojavljuje se nigdje, nitko to ne spominje, a i ti ljudi su prošli isto traumu u kojoj čak čak nikakve udruge se ne usude, neugodno mu je, ne znam kako to okarakterizirati ali to se jednostavno ne spominje. To se prešućuje valjda i zbog krivog po mom potpuno krivo, ali kao da bi se zaštitilo te ljude da ih se ne proziva, da ih se ne imenuje. To definitivno je teško ali treba reći istine radi, treba reći da se i to dešavalo. Hvala. **Tireli, Nansi (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Slažem se kolega Novak sa vama, ali evo ja sam iskoristila ovo vrijeme da danas govorim ovdje o silovanim ženama, ali isto tako dakako ima i podataka i ono što je još najžalosnije ima i iskaza tih silovanih muškaraca koji isto tako leže negdje u nekim ladicama DORH-a. Rekli smo da su ispunjeni i zakonom propisani uvjeti pod kojim kazneno djelo silovanja prelazi u ratni zločin i onda uopće nije upitno da je silovanje jedan od načina izvršenja izvršenja kaznenog djela ratnog zločina. Međutim, ono što strašno žalosti jeste kada DORH u svome priopćenju navodi da se dio slučajeva još istražuje, ali i da nemaju evidentiranih prijava ili drugih saznanja o mogućim masovnim silovanjima. Stoga su pozvali žrtve da im se jave radi davanja iskaza, jer bez njihova svjedočenja dokazivanje ovog posebnog …/Govornica se ne razumije./… oblika ratnog zločina protiv civilnog stanovništva je otežano ako ne i nemoguće. Za pojedinačnu raspravu prijavio se i poštovani zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažena zamjenice ministra. Iako bi nam draže svima bilo da je ministar tu sa nama da raspravimo o ovom izvješću kao i događajima koji slijede kroz ovo vrijeme njegova čelništva u ministarstvu. Naime, kao što vidimo ovo je sveobuhvatno izvješće koje govori o svim pravima koja proizlaze iz zakona, a zakon koji smo donijeli u ovom Domu konsenzusom Zakonom o prvima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, obiteljima stradalnika, zatočenih i nestalih. On je u ovom Domu donesen konsenzusom i zasigurno njegova provedba mora biti temeljita i detaljna. U svakom pogledu pomoć hrvatskim braniteljima mora biti stalna i konstantna. Ne može se zanemariti nijedna populacija niti bilo koji čovjek. Vidjeli smo kod izvješća kao što kažemo statistike i brojke govore o tome koliko je toga učinjeno što smo propisali zakonom. I to je nužno mjeriti. Danas kada govorimo o dostojanstvu i hrvatskim braniteljima s jedne strane, a s druge strane potenciramo da oni budu opet izvrgnuti na stup srama objavom registra hrvatskih branitelja kako bi svaki koji smije i ne smije koji ima pravo i nema pravo komentirao prozivao i omalovažavao te iste ljude koji su časno došli na spisak u Registru hrvatskih branitelja. U registru piše i u izvješću jasno i nedvosmisleno ali zakonom koji smo donijeli u ovom Parlamentu koji je usklađen sa zakonodavstvom EU jasno se govori o zaštiti osobnih podataka. Pa kako želite onda da populacija hrvatskih branitelja bude ta koja će visjeti na svakom plotu i o njoj raspravljati svaka šuša? To je zapravo nedopustivo. Tada dozvoljavate da svaki može dići glas i reći bilo šta a hrvatski branitelj nek se brani i dokazuje da nije tako. To je nedopustivo. Tada bi bilo još gore narušen dignitet i Domovinskog rata i hrvatskih branitelja. Institucije koje postoje u sustavu a to su i Unutarnja kontrola MUP-a, kao i služba unutar Hrvatske vojske imaju mogućnosti da izanaliziraju svaki detalj ratnog puta svakoga pripadnika. To imaju vremena imogućnosti da cijeli ovaj registar prođu i jasno dadu do znanja svima da li ima onih koji su zalutali u njemu ili nema. A ne javnim pogovorom ćemo osuđivati one koji eventualno nisu viđeni u uniformi od strane pojedinca kao nekog zastupnika koji možda ima si dati za pravo da proziva nekoga i nečega. U ovom izvješću jasno piše što je to kao što je i definiran Registar hrvatskih branitelja, što je to borbeni, što je to neborbeni sektor, što je to ukupno, što je to u MORH-u bilo ljudi, što je to bilo u MUP-u, jasno koliko dana, kroz koje Svaki pametan čovjek kad bi uzeo ovo proanalizirao vidio bi da sve je kristalno jasno napisano i zadovoljeno. No međutim, još povike registar objaviti javno i obznaniti javno. Iako zakoni priječe, mijenjat ćemo zakone, da. Mijenjat ćemo sve što hoćemo, dobivat ćemo stalno packe o Bruxellesa i stalno ćemo ponavljati iste greške. Ne želimo da Domovinski rat bude bude i pripadnici Domovinskog rata i hrvatski branitelji da dožive dignitet nego želimo i dalje da budu prozivani i omalovažavani. Želimo stvarno stvarati klimu u kojoj će biti nesigurnost za tu populaciju kako bi doživljavali i dalje stresove kao što se puno puta događa promjenom vlasti. Imali smo i vidjeli smo tisuće onih koji su bili obespravljeni u datom momentu za koje je država Hrvatska u kasnije slučaju po sudskim rješenjima isplatila milijunske vrijednosti. Ako želite tako opet će vjerojatno tako biti. No ja bih se osvrnuo i na ono što se govori dignitet Domovinskog rata koji je isto vezan sa obilježavanjem stratišta koja su se dogodila od strane agresora. Kroz sve ono što je do sada učinjeno može se vidjeti da je 59 spomenobilježja masovnih grobnica na 102 mjesta masovnih grobnica obilježeno u RH i taksativno navedeno po svim mjestima gdje se to dogodilo. Imamo sigurno i spomenobilježja koja su izgradile udruge iz Domovinskog rata u suradnji sa županijama, općinama i gradovima. Imamo i ono što su sufinanciralo ministarstvo i vidimo koliko su sredstava uložena i koliko se i dalje ulaže kako bi se održalo sve ono što podsjeća na nevine žrtve koje su stradale u tim masovnim grobnicama. Imamo i događaje novije povijesti koji su rušenje spomenika hrvatskim braniteljima kao recimo u Koprivnici. Nedavno, 14.lipnja uoči dolaska premijera Milanovića na otvorenje kampusa. I da nije bilo udruga proizašlih iz Domovinskog rata da nije bilo intervencije pod okriljem mraka vraćen je postavljen na isto mjesto ali znatno oštećen. I to je ono što je nedopustivo da jedna lokalna sredina si može dozvoliti i drznuti se da sruši spomenik koji je u registru hrvatskih spomenika hrvatskim braniteljima 117. Brigadi na kojem je 40 poginulih hrvatskih branitelja koji su diljem Hrvatske branili domovinu i to je ono što se nije smjelo dogoditi nikao. Takvi propusti se ne mogu opraštati, takvi propusti se ne mogu zaboravljati, dok s druge strane čuli smo već od kolege Bore Grubišića o stanovitom spomeniku u Borovom Selu koji je postavljen Vukašinu Vuletu Šoškočaninu koji stvarno naružuje i pravni sustav RH i s ovim se ponizuju hrvatski branitelji specijalci, s ovim spomenikom na kojem piše sljedeće: "Ovdje počiva Vukašin Vule Šoškočanin, tragično preminuo u talasima Dunava u 32. godini života, 15.maja 1991.godine. Komandant obrane Borova Sela. Za narodnog junaka proglašen na velikoj narodnoj skupštini u Belom Manastiru 25.septembra 1991.godine. I sada gledam Borovo rođeno moje selo, braću, sestre i srpske borce, moje bitke biju žestoko, ponosno dižu čelo i srpske zastave visoko i tvrdo na srpskoj zemlji stoje". To je hrvatska sramota, to je ono što se ne može u pravnoj državi dozvoliti, da se govori o srpskoj zemlji na teritoriju RH, da se ovakvi spomenici koji asociraju na četništvo i koji vojvode proglašuju u junake, stoje na hrvatskom tlu. To ni Ministarstvo hrvatskih branitelja, ni ministar, ni mi zastupnici, ni bilo tko u RH ne može tolerirati. To je ono o čemu trebamo raspravljati i što ne može biti nikako tema dok s jedne strane se greškom SDP-ove SDP-ove vlade sruši spomenik u Koprivnici, s druge strane se tolerira ovakva stvar koja je sigurno u pravnom sustavu trebala biti rješenjem nadležnog pravosuđa, data je srušiti i da ne bude apsolutno na teritoriju RH takovih događaja. Jednako tako su bile i šajkače na Aleji u Vukovaru i nitko se nije bunio ni za njih. Agresor koji je počinio zločin na teritoriju RH, koji je izvršio agresiju za njega se čuje puno puta da će se povući tužba za genocid, da neće biti ratne štete, a da se isplati i da se dobije tužba, da se isplati ratna šteta. Zamislite koliko bi država Hrvatska namirila sve ono što je uložila u hrvatske branitelje u obitelji stradalih, nestalih, zatočenih u one koji su izgubili domove. Ja ne znam da li netko razmišlja zrelo, dal netko vidi sve ono što se događa i što je apsolutno u tišini odrađeno, da li to stvarno mora bit tako, iako ovaj spomenik 117. brigadi i pripadnicima koji su poginuli i život dali za domovinu Hrvatsku je vraćen, iako oštećen, iako zbog intervencije udruga proizašlih iz Domovinskih rata nadam se da se više nigdje u Republici Hrvatskoj neće dogoditi ovakva nesmotrena bahatost i barbarstvo. Vjerujem da je to iz neznanja i vjerujem da i ovo o čemu sam govorio da se nalazi u Borovom selu je dokaz da ne vodimo dovoljno brigu o Domovinskom ratu, da nisu svi pravni aspekti zastupljeni i da još puno toga treba učiniti. Kad govorimo o zapošljavanju i zaposlenosti hrvatskih branitelja onda moramo reći da postoje oni koji poštuju zakonske odrednice i redovito zapošljavaju hrvatske branitelje ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, a postoji oni kao u Osijeku koji četvero djece koji su se javili na natječaj zanemare i odbiju ih primiti. I to su one razlike o kojima moramo govoriti i upotrebljavati zakonske norme kako bi i djeca hrvatskih branitelja, poginulih naročito, ali i hrvatski branitelji koji zadovoljavaju uvjetima iz natječaja bili ti koji će bit zaposleni. Hvala lijepa. Na ovo izlaganje prijavljeno je 7 replika. Prvo će replicirati uvaženi kolega Mladen Novak. **Novak, Mladen (Hrvatski Kolega Đakić, nakon vaše rasprave ja sam bio u nedoumici tko je bio sve ove godine na vlasti. Spomenik koji ste spomenuli, ja se apsolutno slažem, a vjerujem i svi ovdje se slažu, stvarno nema smisla, ali što se poduzeli kao vladajuća stranka da se to makne. Udžbenici koje smo slušali ovdje sa različitih strana, koji su stvarno sramotni za ono što se dešavalo u hrvatskoj povijesti, pa iz čijeg ministarstva su odobreni. To sad servirat ovoj strani, mislim krajnje apsurdna situacija da ja sad trebam branit ovu stranu, ali činjenica je da je to se odobreno za vrijeme vaše vladavine, odnosno vaše vlasti. Što se tiče objave registra i vaše konstatacije stup srama, nijednog branitelja nije bilo sramota obući tu odoru koja je vrlo često bila nekompletna i pola se sastojala od traperica i tenisica, a tek onaj drugi dio od vojničke neke košulje ili nečega. I ako nikoga nije tad bilo sramota ne znam zašto bi me sad bilo sramota. To jedno s drugim nema veze. Što se tiče digniteta Domovinskog rata, on ne može bit urušen sa objavom registra branitelja, ali može bit urušen i je urušen s lažnim braniteljima, lažnim invalidima jel ovih 60 i nešto sa spiska doktora Rubale nije ni blizu kraj tog spiska. Spominje se bolnica bolnica Vrapče kao tvornica lažnih ratnih vojnih invalida. Ja nemam za to dokaze, ali to se dosta često spominje u braniteljskoj populaciji. Pričuvni časnici, odlikovanja, odlikovan logističar za borbena djelovanja, general, pa zar to nije rušenje digniteta Domovinskog rata. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku će odgovoriti Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa naime prozivati bivše, ja sam ovo dobio mailom od gospodina koji je ogorčen poslao mi ovaj spomenik, ja ga prije nisam vidio. Kad sam dobio ovih dana nisam znao uopće za njega i siguran sam da bi prije, Petar Sović je poslao na braniteljski portal, poslao je i meni u Odbor za veterane i tada sam saznao. Ovo mi je prvi glas bio i zbog toga sam ovako reagirao sada, reagirao bih i prije. Josip (HDZ)** Boro ja vas molim da mi omogućite da govorim. Tako da dignitet Domovinskog rata sigurno se ne može kao što kaže braniti tako da se prozivaju stalno hrvatski branitelji, da se stavljaju u kontekst lažnih invalida, lažnih branitelja i svega onoga što ste vi priuštili i drugima, puno puta i meni. Ja ću časno braniti da se sve može kroz institucije učiniti, svaka analiza, revizija postupka bilo kojeg bilo kojeg branitelja i ratni put njegov bez javne pompe i povike, bez stupa srama. U tome je činjenica, a vi ju želite zanemariti. Vi želite i dalje podkusurivati politički kako bi se dodvoravali jednima, a omalovažavali druge. Stalnim podgrijavanjem vatre na tom polju branitelja želite skupljati poene. Poštovani kolega Đakić, iz vašeg izlaganja se ponovo vidi da je državna politika prema rješavanju problema razvojačenih branitelja cijelo vrijeme bila loša. Ispadne da je glavni problem objava ili ne objava Registra hrvatskih branitelja ili velika izdvajanja financijska za rješavanje njihovih egzistencijalnih problema. Veći problem od toga je zasigurno da nema sustavnog rješavanja nikakvih problema, da država nije ništa napravila da bi se omogućila jedna kvalitetna rehabilitacija branitelja, bolesnih branitelja, da bi se poticalo branitelje na samozapošljavanju, da bi država stimulativno djelovala da oni sami mogu stjecati svoju egzistenciju kroz različite mjere koje su bile na raspolaganju. Umjesto toga branitelje se stimuliramo da što prije odu u mirovinu i danas imamo situaciju takva kakva jeste. Što se tiče ovog spomenika četničkog u Borovom selu, taj spomenik već dugi niz godina tamo stoji i vi ste to dobro znali i svih ovih osam godina koliko ste obnašali vlast u koaliciji sa SDSS-om tada ste šutjeli, taj spomenik vam nije nije nimalo smetao, a u to vrijeme ja se ne bih bio iznenadio i da sam vas vidio na hrvatskim medijima kako u ime Hrvatskog sabora, Vlade ili HVIDRA-e polažete vijenac na taj spomenik. Ja bih vas zato molio jer to me jako uzrujava da ne spominjete ni sada taj spomenik jer tih osam godina kada ste imali sve poluge vlasti da ga uklonite jer to je stvarno nemoralno da jedan takav četnički spomenik stoji na prostoru Republike Hrvatske. Osam godina niste to učinili kad ste mogli pa vas molim da ga i sad ne spominjete, a vjerojatno će doći i nekakva osoba u ovoj zemlji koja će imati poluge i želju da se to onako kako treba ukloni sa hrvatske zemlje. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovorit će Josip Đakić. Hvala lijepo. Pa naime, cinizam je beskrajan pojedinih ljudi i osoba. Ja sam jasno rekao kad sam dobio mailom ovaj podnesak i rekao sam od koga, od gospodina Petra Sovića koji je to poslao i koji to više ne može trpjeti. Ja sam prvi put to vidio i stvarno me je to razočaralo. … /Govornik se ne razumije./… reći da govorite o zapošljavanju hrvatskih branitelja dok vaši župani, gradonačelnici ignoriraju djecu poginulih hrvatskih branitelja. I četvero djece u Osijeku nije primljeno, ali je odbijeno na natječaju koji ste raspisali za pripravnike. To je cinizam koji izvire iz vas kada okrivljavate nekoga da je nešto mogao, znao, a nije htio. ne bi vas iznenadilo da bi bio tamo i na polaganju vijenaca. Ja nisam bio nijedanput tamo, ali je žalosno da ovaj spomenik za koji ste vi znali a niste ga prije spomenuli nijedanput također niste reagirali na to kroz sve te godine. Ja da sam znao ja bih sigurno reagirao, ja nemam respekta da bilo kome. Vi koalicijskim partnerima ako nisu u pravu, ako to veliča četništvo i ako to veliča agresora sigurno bi u ovom Parlamentu raspravljao o tome. Eh sad se Ivan Drmić javio za povredu Poslovnika. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Gospodin Đakić je povrijedio članak Poslovnika 209. i uporno iznosi neistine i blati i sve ono što je HDZ radio negativno ovih 8 godina sad se svi prave grbavi da nije nitko ništa znao i trpaju to drugima. Nenad (SDP)** Kolega Drmiću ne možemo tako. Nije povrijeđen Poslovnik, ne možete se pozivati na članak 209. jer vi znate da nije povrijeđen Poslovnik. Ovo nije povreda Poslovnika, odgovoreno vam je na repliku. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Pa ne piše nigdje da za laž se treba reagirati pa sam iskoristio

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja ću se nadovezati na ovo vaše zadnje ajmo biti korektni. Već toliko se govori o tom famoznom Registru hrvatskih branitelja od pola milijuna ljudi, ali svi govorite bez ikakvih dokumenata, bez ikakvih utemeljenja, bez ikakvih točnih spoznaja. Pa evo jedna činjenica. '98. godine, neki vjerojatno to znaju, napravljen je popis hrvatskih branitelja temeljem odredbe zakona da branitelji koji su 4 i više mjeseci sudjelovali u Domovinskom ratu imaju pravo na popust i na olakšice pri uvozu automobila. Postoji dokument koji je tad poslan u Ministarstvo branitelja, tad je bio gospodin Jure Njavro pokojni, i mislim da je negdje oko 350 nemojte me držati za riječ, ali dokument imam, 350 tisuća ljudi je bilo na tom popisu i oko 45 tisuća ljudi iz Hrvatske policije, dakle MUP i Specijalne snage. Otprilike 400 tisuća ljudi, a tada je već, dakle to je '98. do 4 mjeseca bilo otprilike 100 i nešto tisuća ljudi koji dakle nisu imali pravo na taj popust, odnosno olakšice prilikom uvoza automobila. Drugim riječima, tada već govorimo o preko pola milijuna hrvatskih branitelja. Možemo govoriti o kontekstu hrvatskih branitelja u smislu vremena provedenog na ratištu, uvjeta, pozadine ne znam svega ovog što vi govorite, međutim postoji i egzaktni zakon, dakle definicija tko i što je hrvatski branitelj. Pa koja su mu prava na koja polaže ili ne polaže temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja o tome se da razgovarati i to zakon može riješiti. Ponavljati sintagme lažni branitelji, lažni invalidi pa to ne postoji. Branitelj je branitelj, invalid je invalid. Onaj drugi je kriminalac i uopće ga ne možemo stavljati u kontekst hrvatskog branitelja ili hrvatskog ratnog vojnog invalida. I dajmo se već tako odnosimo prema tome, govorimo o činjenicama.

kao što znamo od popisa koji je došao iz MORH-a i iz MUP-a. Jasno evidencija koja je postojala u ta dva ministarstva i ta dva ministarstva su nadležna da naprave reviziju toga registra po svim osnovama. Imaju svoje službe, imaju unutarnju kontrolu, imaju službu koja se bavi obavještajnim poslovima, svaki dan deset časnika, dočasnika ili bilo kojih nadležnih koji su obnašali dužnost zapovjednika desetine, voda, satnije, bojne, brigade, koji su potpisnici ratnih puteva ili potpisnici knjige u kojoj se vodi evidencija svih pripadnika postrojbi Hrvatske vojske ili MUP-a jasno bi izdefinirali taj registar bez javnih povika. Sigurno nitko od vas koji niste bili u Domovinskom ratu u nijednoj postrojbi, a ni mi, ne možemo znati za one koji su točno bili u 4. brigadi, jedino kad smo se našli skupa negdje pa onda se upoznali i to nekolicina. Za sve druge ne mogu znati niti tvrditi bio ili ne bio. Tako i vi napamet želite staviti na stup srama svakoga. Dogodilo se to, i u ovom sam Domu doživio ja i Ivić da smo prozvani da smo lažni branitelji, da imamo lažni status. Zašto? Samo iz politikantskih razloga. Tako bi se dogodilo i sa svima drugima. Ja se svog statusa ne sramim. Moj je obznanjen na stranicama HVIDRA-e ratni put sa svim pripadajućim i vremenima i datumima i stoga nema razlike da ja skrivam nešto. Ali ne mogu dozvoliti da se hrvatskim braniteljima … /Govornik se ne razumije./… za dnevno-političke svrhe kad se nekome to prohtje. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Đakić govorili ste o dignitetu Domovinskog rata i naravno o spomen obilježjima koja govore o onima koji su bili prvi kada je trebalo. Spomenuli ste naravno i ovaj događaj nemio koji se dogodio u Koprivnici kada je eto uklonjen spomenik 117.-oj, ali taj događaj govori koliko treba malo da se uzdrmaju emocije branitelja, koliko treba malo da dođe do one ogorčenosti o kojoj je govorio kolega Šantek, ali govorio i o tome koliko treba malo da dođe ponovno do zajedništva branitelja i da kažu koje su to vrijednosti i da demantira one koji govore da je sve u pukom davanju novca. Nije, dragi kolega, u pukom davanju novca. Branitelji su kada su bile izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju vrlo jasno rekli da se solidariziraju kada je bilo umanjenje mirovina za 10% da se solidariziraju dakle sa teškoćama u kojima se našla Domovina i vrlo jasno su rekli. Sve ovo govori u prilog koliko treba dakle pažnje i poštovanja i zahvalnosti pristupati dostojanstvu hrvatskih branitelja, a ne na ovakav način jednostranoga pristupanja. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa naravno i "Dijagnoza 1." i "Dijagnoza 2." i Rubala i svih ostalih moraju biti pronađeni i kažnjeni ali ne javnom pompom i povikom. Ne na stupu srama svih hrvatskih branitelja. Ali i oni moraju biti zaštićeni koji su bili u funkciji pribavljanja obavještajnih podataka u interesu RH. Ti ne smiju biti izloženi javnoj prozivki gdje su bili, u kojoj postrojbi i što su radili. O tome nitko ne razmišlja. Da nije bilo propusta takvih možda bi nas još više stradalo. I moramo znati i druge stvari, da dignitet Domovinskog rata mora se štiti na svim osnovama. Pa tako i povika privilegiranih danas se čula u Hrvatskom saboru, od kolega pojedinac koji zaboravljaju da smo tu sintagmu privilegiranih skinuli kad smo se razodjenuli i na plakatima pokazali kakvo tijela izgledaju, kako rane izgledaju. Tada se zašutilo privilegijama, tada se više nije spominjalo privilegirane. I vjerujem da i nećete ponavljati više privilegiranu mirovinu, mirovinu, privilegirane ljude. Jer privilegija je bila svakomu da bude u funkciji Hrvatske. Na poziv prvog Hrvatskog predsjednika svako je imao mogućnost i privilegiju da brani domovinu, neki su se odazvali neki nisu. Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Pa evo vi ste zastupniče Đakić spominjali i tezu koja se u zadnje vrijeme vrti o mogućnosti povlačenja tužbe za genocid protiv Srbije. Da bi Hrvatska povukla tu tužbu i bojazan oko toga. Da i ja se slažem s vama glede bojazni oko toga i što ćemo mi učiniti? Pa mi ćemo da, i mi i vi, u ovom slučaju ćemo biti i svi ostali koji ćemo se tome na sve moguće načine suprotstavit. Jel ako je naš hrvatski predsjednik pisao tu tužbu za genocid, a navodno ju je pisao, pa valjda će onda stajati do kraja iza te tužbe, sadašnji predsjednik. Prema tome, da učinite ćemo sve što je moguće, legalno i dopušteno da spriječimo bilo kakav pokušaj, nadam se u tom slučaju ako treba i zajedno kao oporba, ukoliko vlast pokaže bilo kakvu namjeru, želju ili pokuša tu tužbu povući, jer na to nema pravo. Pa što se tiče vaših zamisli i teza o registru hrvatskih branitelja, kako bi netko mogao komentirati i omalovažavati hrvatske branitelje ukoliko oni budu objavljeni. Ja sam čuo te vaše teze bezbroj puta i nikad ih nisam mogao razumjet, pa ih ne mogu ni danas razumjet. Zašto će netko omalovažavat hrvatske branitelje ako bude objavljen registar? Moj mozak to jednostavno ne može apsorbirati tu tezu, i ne mogu je apsorbirati nikako niti shvatiti. …/Upadica: Ja sam ponosan./… Pokušavao sam i puno puta shvatit i nikad je nisam mogao razumjet. Zašto će itko omalovažavat hrvatske branitelje ako registar bude objavljen? Zašto se ti ljudi neće ponositi time što će njihova imena i naša imena, i vaša, i moje i drugih hrvatskih branitelja biti objavljeno u tom registru? Tu tezu zaista zdravo razumskih ne mogu shvatiti. Hvala. **Stazić, Nenad Hvala lijepo. Pa vidim ja da možda i kod vas postoji nekakvo oboljenje pa ne možete shvatit. Ali ne bi se upuštao. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega

Kolega Đakiću čuvajmo zajedno dignitet ovoga doma, ja vas lijepo molim i čuvajmo dignitet svih zastupnika, oni su svi ovdje …/Govornici govore istovremeno, ne razumije **Đakić, Josip (HDZ)** S obzirom na uvrede koje sam doživio u ovom Parlamentu od kolega iz HDSSB-a na prozivke koje su bile lažne ja bi danas mogao svašta reći kolegi Đuroviću. Pa bi mogao pretpostaviti da je on lažni brani branitelj, da nema pravo razgovarati o tome, svašta bi mogao reći, a neću, ostat ću dostojanstven. Kao što sam pretpostavio, rekao sam možda, a vi ste to protumačili, jedva ste čekali da mi izrečete opomenu, no nema veze. Cijena koju smo platiti kao Hrvatska država za svoju slobodu je ogromna, neprocijenjena. Nije to jedan, dva, tri ili četiri proračuna Republike Hrvatske, ona je sigurno puno veća i zbog toga i tužba za genocid, koja sigurno ima utemeljenja, kao i ratna šteta koja ima utemeljenja. Sigurno bi bila država Hrvatska danas najbogatija kad bi Srbija platila ratnu štetu i sve ono što sačinjava ratna šteta. Za povredu Poslovnika prijavio se Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine potpredsjedniče i vi ste sami već intervenirali, pa da ne navodim članak po kojemu je gospodin Đakić povrijedio Poslovnik 209., 214. omalovažavanje

Kolega Grubišiću dajte se držite, držimo se Poslovnika. Ne možete. Kolega Grubišiću. E sad ovako, sad i vi dobivate opomenu jer govorite kad vam se oduzima riječ, govorite upozno dalje.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabor. Htio bi tri stvari istaknuti u replici. Hrvatski branitelji zaslužuju da svi građani Republike Hrvatske znaju za svakog istinskog branitelja, pa ako su svi 520 tisuća u registru branitelja pravi, zaslužuje da se objave i da svi mi to znamo. Čuvajući one podatke koji ne bi trebali izaći van, jedna stvar. Druga stvar je, zaista je uvredljivo za zdrav razum sadašnju Vladu optuživati od strane HDZ-a koji je 17 godina obnašao vlast za stanje koje je bilo u tih 17 godina. I treće što želim reći, ne može kolega Đakiću, neznanje u politici, a vi se time stalno služite kao opravdanje, ne može neznanje ekskulpirat, odgovornosti vlasti. Bilo da je riječ o pretvorbi i privatizaciji, bilo da je riječ o zloupotrebama u stranici ili u Vladi, to naprosto nije prihvatljivo u politici. Objektivna odgovornost je za vlast, bez obzira je li bila znala ili nije znala za procese koji su se događali za vrijeme obnašanja vlasti. To je naprosto logika koja mora funkcionirati za svaku Vladu i za svaku vlast. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovorit će Josip Đakić. **Đakić, Naime, ja bih se složio kada bi se isto tako zalagali za objavu dezertera, profitera, agresora, četnika, domaćih izdajnika, svih onih koji su bili u službi đavla koji je nasrtao na Hrvatsku. Složio bih se da se objavi registar hrvatskih branitelja tek onda kada bi svi ti bili na listi izvješeni, a onda na kraju hrvatski branitelji. Tada bih se složio s time. Odgovornost je u znanju ili neznanju. Ja evo stvarno mogu reći ovo je prvi bio glas kad je ovaj …/Govornik se ne razumije./… stigao ali ne opravdavam. Neka, ne opravdavam se. Ja priznajem da oni koji su znali krivi su sigurno. Ne stavljam teret nikakvi ovoj vlasti, ali sumnjam da je ovo obnašanje lokalne vlasti u Koprivnici možda preslik na državnu vlast da se sruši spomenik prije dolaska premijera. To me brine, iako je vraćen u noći oštećen i nije još popravljen. To me brine. To sam rekao to je u novije vrijeme, …/Govornik se ne razumije./… 14. lipnja bio događaj, tako da ne stavljam nekakve bivše terete nego kažem za ovog sam saznao, za ovu strahotu koja stoji na tlu Hrvatske da je treba ukloniti. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika, uvažena zastupnica Ruža Tomašić. Hvala lijepa. Kolega Đakiću, od kako je izglasan Zakon o oprostu ili abolicija agresora meni se čini da sve vlade do sada su se ponašale kao da bi najradije da se zaboravi Domovinski rat ili da nije postojao. I kad nešto naprave, naprave samo onda kad su pod pritiskom javnosti. Ja još jednom ponavljam da po meni jedan od problema je neujedinjenost branitelja. Kad bi branitelji doista bili ujedinjeni zamislite koja bi Vlada mogla bilo što napraviti mimo branitelja da imamo na primjer 100000 ujedinjenih branitelja. Dakle, kad god bi se radilo o nacionalnim interesima Republike Hrvatske svaka vlast bi morala to razgovarati sa braniteljima. I nemojte zaboraviti ponavljam još jednom, mi jesmo jednu borbu dobili, ali nismo rat. Ovo je tek druga polovica rata i ovo je tek poluvrijeme, ali ovo je bez oružja i još opasnije jer tu se doista želi izjednačiti žrtvu i agresora. I ako nastavimo ovako se ponašati, ignorirati što se događa na kraju ćemo mi ispasti agresori jer morat ćemo hodati pognute glave. Vi jako dobro znate što se tiče branitelja da imate branitelje iz Bosne i Hercegovine koji su iz bosanske Posavine koji se uopće ne smiju vratiti svojim domovima, dok se ovdje uredno četnicima grade i podižu kuće. A imamo policajce iz Vukovara koji žive i rade u Vukovaru, koji zapravo rade u Vukovaru, dobivaju plaće u Vukovaru, a žive u Srbiji. Pa ja vjerujem kad bi se branitelji doista ujedinili da puno ovoga, do puno ovih stvari ne bi ni došlo. Hvala lijepa. Na repliku će odgovoriti poštovani Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa naime, točno je da postoje danas u mirnodopsko vrijeme teže borbe nego što su one bile u Domovinskom ratu. One su političkog karaktera i sigurno iziskuju puno više mudrosti, perfidnosti i opreza naročito kada znamo da je Srpska akademija nauka donijela drugi memorandum u kojem jasno govori kako pobijediti Hrvatsku u mirnodopskom vremenu, kako omalovažiti Domovinski rat i rat u Bosni, kako prikazati što manje zločina, a jednako tako želim odgovoriti i reći da abolicija za učešće u agresiji ne oslobađa ni jednoga krvnika i ni jedan sud, ni jedno državno odvjetništvo ne može aboliciju primijeniti kao oprost bilo kojemu onomu za koga postoje argumenti da je počinio kazneno djelo. Stoga u kaznenim postupcima koje bi neke trebalo izanalizirati vjerojatno postoje oni koji su po vašem saznanju, a i po mojem oslobođeni krivice kao što je ovaj iz Petrinje Boro Boro Mikelić. Vjerojatno tu analizu bi trebalo provesti kako je mogao biti oslobođen onaj koji je bio vođa oružane pobune i tko je odgovoran za stotine mrtvih koji su na području Petrinje, Siska i Gline u agresiji od strane njegovih paravojnih postrojbi. **Stazić, Nenad (SDP)** Za raspravu se prijavio i poštovani zastupnik Boris Kovačić. Nema ga u dvorani, pa gubi pravo raspravljati o ovoj temi, pa ćemo sada čuti još samo zaključno riječ zamjenice ministra branitelja gospođe Vesne Nađ. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Nakon ove vrlo konstruktivne rasprave o izvješću o zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2011. godinu ja bih dala neke napomene u vezi primjedbi na izvješće. da Ministarstvo branitelja, odnosno bivše Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dovoljno ne promiče vrijednosti Domovinskog rata i sve manje pozornosti polaže sve manje pozornosti polaže pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Dakle, Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstvo branitelja sadašnje u svojim strateškim dokumentima ima promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao osnovno načelo. To je Središnje tijelo državne uprave koje odaziva potrebama korisnika, dakle ne samo hrvatskim ratnim vojnim invalidima, članovima obitelji smrtno stradalih, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja nego i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u socijalno ugrožavajućoj situaciji. Ne možemo govoriti o lažnim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata. Možemo govoriti o hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata koji imaju pravomoćno rješenje o tom statusu. Dok god je to rješenje pravomoćno oni imaju sva prava koji taj status nosi. Dakle, jedino u obnovi postupka ili drugim izvanrednim pravnim lijekovima mi možemo poništiti ili ukinuti taj status. status. U Ministarstvu branitelja dnevno dolaze prijave za stjecanje lažne dokumentacije koja je bila osnova za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. Po svakoj takvoj prijavi se postupa i u slučaju da se utvrdi da je dokumentacija lažna odnosno da su, da je status stečen na temelju činjenica koje ukazuju da hrvatski ratni vojni invalid nije stradao u obrani suvremeniteta Republike Hrvatske rješenje se ukida, odnosno poništava se rješenje. Takva poništena i ukinuta rješenja dostavljaju se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji dakako u obnovljenom postupku ili poništava rješenje o invalidskoj mirovini. Što se tiče 500 tisuća hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kao što je bilo rečeno taj popis u Jedinstvenom Registru hrvatskih branitelja nastao je na temelju dostavljenih podataka iz MUP-a i Ministarstva obrane odnosno postupak je takav da MUP dostavlja Ministarstvu obrane podatke koji se onda objedinjuju i šalju u registar nakon sravnjenja. Ministar branitelja gospodin Predrag Matić osnovao je radnu skupinu koja je ne samo za objavu pripremanje zakonskih osnova za objavu jedinstvenog registra nego i preispitivanje onih odredaba zakona koje bi se mogle poboljšati. u tom postupku i preispitivanje odredaba članka 35. znači prednosti pri zapošljavanju, članak 117. koji govori o pravima udovica nakon zaključenja braka izvanbračne zajednice, stambeno zbrinjavanje i druga prava koja se odnose na sudionike Domovinskog rata, narodna zaštita i obveznici radne obveze. Što se tiče hrvatskih branitelja umire i da ministarstvo dovoljno ne brine o toj činjenici, moramo istaknuti da je zaključen sporazum sa Hrvatskim zavodom kojim će se razmijeniti podaci iz jedinstvenog Registra hrvatskih branitelja i podaci o pobolu odnosno smrtnosti tih branitelja, te će se utvrditi da li hrvatski branitelji umiru i od kojih bolesti odnosno poboljevaju više nego opća populacija. Nakon toga će Ministarstvo branitelja poduzeti mjere u skladu sa tim sporazumom odnosno sa rezultatima tih evidencija. Što se tiče opskrbnina o kojoj je bilo rečeno da su preniske, znači 1.095,57 kn i da se čeka 6 mjeseci na opskrbninu. Moramo istaći da je Pravilnikom o uvjetima i načinu priznavanja prava na opskrbninu od 29.7.2011. godine utvrđeno da će se svake godine do 31.siječnja iduće godine donijeti privremeno rješenje kojima će se priznati pravo na opskrbninu. Po toj odredbi pravilnika prvostupanjska tijela donose privremeno rješenje koje ne ide na reviziju odnosno ocjenu zakonitosti i praktički može biti samo pauza za opskrbninu od najviše mjesec dana. Što se tiče prava udruga koje sudjeluju sa 11,2% udjela u financiranju ukupnog ukupnog udruga civilnog društva udruge proizašle iz Domovinskog rata su naši partneri. Natječaj je u tijeku odnosno sada se vrše konačna preispitivanja projekata i uskoro će biti i sredstva za udruge dostavljena na njihove račune. Što se tiče maloljetnih branitelja iz Domovinskog rata oni svi koji su sudjelovali u određenom razdoblju kao što je to članak 2. Zakona propisuje imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ako im je organizam oštećen najmanje 20% imaju i status hrvatskog ratnog vojnog invalida i to još u povećanom postotku. Što se tiče silovanih žena, kada govorimo o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata zakon omogućuje da hrvatske braniteljice odnosno i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata s osnova silovanja i s osnova Pravilnika i liste postotka oštećenja organizma ostvare status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Tako je s tog osnova s tog osnova su 4 žene i 2 muškarca stekli status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Moramo istaći da će radna skupina koja priprema zakonske temelje za objavu registra koja je već pri kraju svog rada utvrditi one podatke koji se mogu objaviti. To u svakom slučaju neće biti klasificirani podaci, znači podaci o ratnom putu, podaci o postrojbi i vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu. To će biti oni osnovni podaci koji će se moći znači identificirati osoba odnosno hrvatski branitelj iz Domovinskog rata u jedinstvenom registru. Jedinstveni registar biti će objavljen radi promicanja vrijednosti Domovinskog rata i časti i ugleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata a ne radi nekakvog stupa srama kao kao što je to bilo rečeno. Mi dakle ne trebamo objavu Jedinstvenog registra hrvatskih branitelja da bi u obnovljenim postupcima ili u drugim postupcima po izvanrednim pravnim lijekovima ako steknemo saznanja o činjenicama da su hrvatski ratni vojni invalidi stekli status na nezakonit način da to rješenje ukinemo odnosno poništimo. Što se tiče napomena da se ministarstvo premalo brine o hrvatskim braniteljima posebno bih se osvrnula na izlaganje uvažene zastupnice Ruže Tomašić kod onog hrvatskog branitelja koji nije mogao doktorirati jer nije imao dovoljno sredstava, a slijepa majka pretpostavljam vama posla dopis. Istog dana kada je gospođa došla i predočila dokumentaciju o toj činjenici da gospodin hrvatski branitelj da mu nedostaje određeni dio sredstava da bi mogao pristupiti doktoratu, ministar branitelj je donio odluku u skladu sa svojim ovlastima da se fakultetu dostavi taj preostali iznos kako bi gospodin mogao doktorirati. ne može se reći da se Ministarstvo branitelja ne brine o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata niti da ne brine o stradalnicima Domovinskog rata, kao što se vidi iz podataka javna politika prema hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je odaziva potrebama korisnika. Iz ove rasprave smo vidjeli da se može i još bolje i mi znamo da se može bolje i to ćemo nastojati i u sljedećem izvještajnom razdoblju i dokazati. Ali bih istakla da je u ovom prethodnom izvještajnom razdoblju Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti izvršilo svoju obvezu znači promicanje vrijednosti Domovinskog rata, skrb za stradalnike Domovinskog rata i skrb za one hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u teško ugoržavajućoj situaciji bilo da im je isplaćivalo opskrbnine, bilo da im je isplaćivalo najniže mirovine. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Sada ćemo napraviti stanku, nastavit ćemo u 15.00 sati Izvješćem Agencije za zaštitu osobnih podataka za prošlu godinu. Hvala lijepa. Hvala